(Ne)Narodni poslanik Marijan Rističević podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 12. doda novi član 12a.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

i poljoprivrednih gazdinstava, koji svake godine od marta do aprila obnavljaju registraciju poljoprivrednih gazdinstava, ja želim da zahvalim Vladi što je usvojila ovaj amandman i na takav način doprinela, naravno, zajedno sa predlagačem, da poljoprivrednici ne moraju više da vrše svake godine preregistraciju poljoprivrednog gazdinstva.

time će se rasteretiti Ministarstvo finansija, ali biće i značajne uštede, s obzirom da za prikupljanje dokumentacije treba izdvojiti određene takse.Tako da, usvajanjem ovog amandmana, Vlada je poljoprivrednicima učinila da imaju višestruku korist, da ne gube vreme, da uštede finansijska sredstva i da lakše mogu da ostvaruju svoja prava, i s tim u vezi, u njihovo ime, jer su oni tražili da se takav amandman podnese, zahvaljujem što poljoprivrednici više neće morati da u gužvi čekaju redove. Znamo onu poslovicu da su najmanji ljudi ispred šaltera, a iza šaltera se osećaju najvećim. Ovim je Vlada doprinela da se naši poljoprivrednici ispred šaltera osećaju većim nego oni iza. Hvala.

smo završili pretres po amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u

i to u krajnjem slučaju ne može da bude razlog što sistem u jednom trenutku je zakazao, ne funkcioniše ili ….Hvala vam kolege na pomoći, ali mislim da bi bilo potpuno korektno da se kolegi obezbedi mogućnost da obrazlaže amandman. Nećete izgubiti nešto veliko, nećete puno izgubiti. To je maksimalno dva minuta da obrazloži svoj amandman. Koliko puta se desi da i druge kolege ne ubace karticu, pritisnu sistem, misle da su prijavljeni, ne obraćaju pažnju. Hvala vam. Zaista mi je žao, kolega Mirčiću. Da nisam pročitao drugi amandman, ja bih mu već dao reč. Verujte mi. Ali, narodni poslanici su dužni po članu 127. da koriste isključivo svoje identifikacione kartice, kao i da se identifikuju pri ulasku u salu ubacivanjem kartice u poslaničku jedinicu, odnosno da se odjave prilikom napuštanja sale. Kartica nije bila u sistemu. Zaista mi je žao.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Milija Miletić, Tomislav Ljubenović, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović, Zdravko Stanković, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marijanović,

se.Ja sam podneo ovaj amandman a vezano za obaveze naših poljoprivrednih proizvođača koji koriste podsticaje koje daje Ministarstvo poljoprivrede i okviru tih podsticaja imaju obaveze koje oni moraju ispuniti.Pošto svi znamo da veliki broj poljoprivrednika koriste podsticaje, i na jugoistoku Srbije, ali to su mahom ljudi koji su nedovoljno obavešteni, nemaju dovoljno saznanja, pa baš zbog toga se može desiti da ti ljudi ne ispoštuju određene kriterijume i od njih se traži da vrate novac koji su dobili kao u predlogu zakona piše da u roku od 30 dana posle pravosnažnosti oni moraju vratiti ta sredstva. Ja sam predložio da se taj rok produži na 60 dana, baš zbog toga što veliki broj starijih ljudi, ljudi koji nisu dovoljno dobro obavešteni, oni ne mogu vratiti u tom periodu od 30 dana taj novac, već možda moraju da prodaju nešto što imaju, kravu, tele, jagnje, bilo šta. Zbog toga sam mislio da se produži taj rok na 60 dana. U krajnjem slučaju, mislim da će imati razumevanja i nadležno ministarstvo, jer u narednoj godini ima puno podsticaja koji se daju našim poljoprivrednim proizvođačima sa akcentom na jugoistok Srbije i na brdsko-planinska područja. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.Izvolite.

ostvarivanje prava na podsticaje.S obzirom na to da pravo na korišćenje podsticaja imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod propisanim uslovima, smatramo da je naročito nosiocima poljoprivrednih gazdinstava velika obaveza čuvanje dokumentacije u roku koji je odredio predlagač, pa smo amandmanom predložili nešto kraći rok za koji smatramo da je takođe u roku u kome se može izvršiti potrebna kontrola.Znači,

tim istim korisnicima stvaraju bilo kakva dodatna opterećenja. Naša država je dozvolila da u procesu privatizacije velika preduzeća koja su se bavila poljoprivredom, ali i preradom poljoprivrednih proizvoda, jednostavno nestanu. Jedan od primera je sa juga Srbije „Porečje“ iz Vučja. „Porečje“ iz Vučja poseduje hladnjaču za smeštaj 7.000 tona robe, tri rashladna tunela i toplu preradu i destileriju. Na zalihama je u tom trenutku donošenja odluke o uvođenju stečaja imalo 360.000 litara destilata, čija je vrednost blizu milion evra. Naknadno su radnici ovog poljoprivrednog kombinata odrađivali 37 hektara 37 hektara svojih voćnjaka i još 360 hektara zasada na državnom zemljištu, koji su sada zbog nedostatka novca u zapuštenom stanju.To je samo jedan od primera kako je država Srbija dozvolila da se uništava poljoprivredna proizvodnja i da sa druge strane imamo nekontrolisan uvoz poljoprivrednih proizvoda. Za SRS je to neprihvatljivo i mi ćemo uvek insistirati da se država mnogo odgovornije odnosi prema poljoprivredi u kojoj vidimo šansu za oporavak. Hvala.

da bi svi mi, bez obzira kojim strankama pripadali, trebali da se trudimo da izađemo u susret Ministarstvu i da pomognemo i Ministarstvu i ministru da na najlakši način pokuša da reši probleme koji su zbilja nagomilani u ovoj oblasti. To nije, normalno, greška ni ove Vlade, ni prethodnih vlada, to je jedan proces koji je trajao dugo i zato moramo svi zajednički, svim snagama da pokušamo da to rešimo. Hvala. Nedimović. **Branislav Nedimović** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, samo par reči vezano za ovaj amandman.Shvatio sam nameru koja vam je bila da se ne čuva toliko dugo dokumentacija koja je neophodna poljoprivrednicima koji podnose zahtev za podsticaj. Međutim, ukoliko budete, u danu za glasanje, prihvatili izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji se odnose na IPARD sredstva, ona će biti isto tako integrisana i to će biti isto vrsta podsticaja, a imamo obavezu petogodišnjeg čuvanja dokumentacije od strane onih koji su dobili namenska sredstva po ovim procedurama. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milija Miletić.Da li neko želi reč?

kod nas izraz u mom kraju, inače to je domaće šareno goveče, tip simentalca.Mislim da je ovde trebalo da ubacimo gde ima krave za uzgoj teladi da tu stavimo i domaće domaće šareno, odnosno tip simentalac, jer svi znamo da u našoj Srbiji, da najveći broj naših gazdinstava, poljoprivredna gazdinstva, su mala i imaju domaće šareno goveče, tip simentalac koji je veoma kvalitetno, veoma dobro, koje može služiti i za i za mleko i za mese i uvek je bilo kvalitetno i dobro kada bude sistem krava i tele.Zbog toga sam ja tu predložio, jer znam da ovde ovo sve što stoji, da je sve dobro, ali u krajnjem slučaju siguran sam da ćemo u narednom periodu imati mogućnost da sistem krava tele sistem krava tele možemo i pomoći i domaće šareno, odnosno tip simentalca, da i ono može da koristi ta sredstva zato što je to veoma potrebno za naše ljude da ne kupuju baš onu rasu koja je čista. Reč ima ministar, Branislav Nedimović. postojećim sistemom mera, tako da nema potrebe posebno ga izdvajati, jer se već nalazi u sistemu mera i lica koja imaju ovu vrstu životinja nemaju nikakav problem i apsolutno mogu da koriste podsticajna sredstva.

Ja sam tu stavio, pošto jugoistočna Srbija, brdsko-planinska područja, devastirane opštine, staračka populacija ljudi,

teže da se radi poljoprivreda i treba tamo više da ulažemo, ali sam siguran i to je dogovoreno i u budžetu i u narednoj godini, biće mnogo više izdvajano za brdsko planinska područja za stočarstvo, za jugoistočni deo Srbije.Očekujem da ćemo zajedno, svi mi zajedno, tu je i nadležno Ministarstvo na čelu sa našim ministrom gospodinom Nedimovićem, promeniti onaj pravilnik i da dajemo veću, mnogo veću mogućnost da tamo ljudi, koji tamo ostaju da žive, koji tamo ostaju da čuvaju stoku i ostale poljoprivredne radove, da se tamo izdvaja makar 50%, ako ne i više. To je bio moj cilj, da se stavi pažnja, a već to radi Ministarstvo i naša Vlada na čelu sa našim premijerom. ovaj vaš amandman nismo u mogućnosti da usvojimo, ali kroz pravilnike pošto je utvrđen minimalan iznos od pet hiljada dinara, za marginalno nerazvijena područja biće uvećano i tako kroz podzakonska akta, utvrdićemo veći iznos i na taj način pomoći da u tim krajevima, gde su posebni uslovi života i rada, da se dobijaju veća podsticajna sredstva. Hvala. Zahvaljujem.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani gospodine ministre, amandman koji smo podneli na ovaj član odnosi se i na to da krave za uzgoj teladi za tov dobiju isti iznos podsticaja, kao i ostale krave za proizvodnju mleka, teladi, itd.Međutim ako govorimo već o podsticajima, ja mislim da ovo nije pravi način da podstičemo proizvodnju mleka i stočarstva u Srbiji, naročito kroz uzgoj krupne stoke, zato što je trend s kojim se susrećemo od 2010. godine, da je broj grla krupne stoke u opadanju, a ono što je još opasnije je da nam opada količina proizvedenog mleka po grlu krave. To je ozbiljno upozorenje i mislim da ovaj alat neće dati prave rezultate.Mi se moramo okrenuti tome da stimulišemo veću produktivnost, dakle, da imamo po grlu veću količinu mleka, a ne da imamo više grla, a manje mleka. Dakle, moramo tu naći negde šta su to evropski standardi, u kom smeru želimo da podstičemo proizvodnju mleka i da održimo ovaj nivo grla krupne stoke koji Srbija u ovom trenutku kad govorimo o proizvodnji mleka, mi se tu suočavamo već sa problemima. Dakle, prelevman, odnosno ne prelevman nego premija koju imamo od sedam dinara po litri mleka, nisam siguran da li će biti dovoljna od 1. januara ukoliko se ukine prelevman na uvoz mleka. Dakle, znamo da u prethodnom periodu je bilo situacija da zbog ukinutih kvota u Evropi je bilo tržišnih viškova mleka i naši proizvođači mleka s pravom mogu da se boje šta će se desiti 1. januara ukoliko budemo bili primorani da taj prelevman, koga smo zadržali u prethodnih šest meseci, budemo ukinuli. Da li ćemo sa premijom od sedam dinara po mleku moći da pružimo podršku našim poljoprivrednicima da ovde u Srbiji svoje mleko mogu da prodaju, da ne govorim o nekom izvozu na druga tržišta.Takođe, mi nismo imali u prethodnom periodu nikakve mere koje bi pojeftinile proizvodnju. Ako već nemamo sredstava da podignemo prelevman, hajmo na neki način bilo kako ljudima omogućimo da lakše mogu da proizvode mleko i da održavaju svoj stočni fond. Prema tome, mislim da generalno treba razmisliti da li je pravi način davati subvencije po grlu ili ići na to da se stimuliše veća produktivnost, odnosno veća proizvodnja mleka po grlu, kao i to da li će se premije zadržati na tom nivou ili je možda treba povećati. Neke zemlje iz okruženja imaju premiju na mleko čak i oko 24 eruo centa što, složićete se stavlja u mnogo bolji položaj proizvođače mleka iz tih zemalja nego naše ovde u Srbiji. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Snežana Bogosavljević Bošković.

kada se bude izrađivala uredba Ministarstvo dobro sagledati mogućnost da vaš predlog bude zaista i usvojen. Svima nama je i u prethodnom periodu, a ubeđena sam da je i sadašnjoj garnituri u Ministarstvu stalo da bude što veći iznos podsticaja pre svega kada se radi o merama u stočarstvu.Moram da kažem da nije tačno da nisu napravljeni rezultati u stočarstvu. Nismo uspeli u prethodnom periodu da zaustavimo trend smanjenja domaćih životinja, znači fonda životinja kojima Srbija raspolaže. A što se tiče podataka o proizvodnji, proizvodnja u stočarstvu beleži veći nivo u odnosu na prethodnu godinu što možete videti u objavljenim podacima Zelenoj knjizi koju objavljuje Ministarstvo poljoprivrede a oni su urađeni na osnovu i statističkih podataka.Dakle, pomaci su prisutni, evidentni, nisu veliki, ali u stočarstvu, i ti mali pomaci, pozitivni trendovi su jako važni i govore da smo na dobrom putu.Što se tiče premija za mleko, premije za mleko su isplaćivane, a nisam baš sigurna da li su u pravu oni koji kažu da su negde premije za mleko u okruženju, obzirom da su sve zemlje članice Evropske unije, dakle, da li su tamo premije veće.Po onome što znam i informacijama kojima raspolažem, premija za mleko u zemljama Evropske unije nema. Subvencionisanje, odnosno podsticanje mlekarske proizvodnje i proizvodnje mleka se vrši na osnovu davanja po mlečnom grlu, što ne znači da mi nismo želeli da podsticaji budu i 25 i možda i više hiljada, to svako želi, ali s obzirom na ono čime se raspolaže kada se govori o agrarnom budžetu, onda je ovo, po meni, sasvim razumna mera, s tim što ovde kažem, da smo i u prethodnom periodu podsticali marginalna područja sa većinom iznosima, sa manjim kvotama za ostvarivanje premija po osnovu predatog mleka. Kvote su bile i do sada do sada 1.500 litara i verujem da će Ministarstvo nastaviti da radi na tom putu, jer nam nema druge. Ne smemo dozvoliti nikada više pad koji smo imali u prethodnim godinama.

na jednu stvar. Ovde je bilo reči o podsticajima za krave za uzgoj teladi. Ovde uopšte nije reč o ovom amandmanu o premijama za mleko, i uopšte podsticajima koji se odnose na kvalitetne priplodne mlečne krave.Apsolutno želim da kažem da moramo poći od tržišta i o tome šta je na koja se nalaze oko nas, šta je trend. Trend na srednji i duži rok je da je povećana tražnja za goveđim mesom. Nama je neophodno povećanje broja grla koja nemaju performanse takve da mogu da se svrstaju u kvalitetna priplodna grla, ali neophodna su nam pre svega zbog razvoja prerađivačkog sektora. Mi moramo imati određeni kvantum, određenu količinu grla, da bismo uopšte mogli da razgovaramo o povećanju broja prerađivača.Postoji tražnja za ovom vrstom mesa iz Srbije, između ostalog, jedna od tržišta su, tržište i Evropske unije, tržište Kine. Mi imamo usaglašena tri sertifikata sa Kinom vezano za goveđe meso, ali dobri trendovi su i u ovčarstvu, kozarstvu. Kompletno u stočarstvu imamo dobre trendove, ali to sa premijama nema apsolutno nikakve veze. Premije su utvrđene. Situacija je mnogo bolja nego pre godinu i po dana kada je Vlada, da nije bilo administrativnih mera, koje je ona uvela, imali bismo potpuno nezaštićeni prostor Srbije i danas ne bismo pričali uopšte na ovu temu.

član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Goran Ješić. Koristiću vreme za amandmane i vreme posle poslaničke grupe.Intencija ovog amandmana je i ostali koji slede, jeste da se poveća obim sredstava za stočarstvo koje je u najvećem problemu. Mi ćemo imati tačku dnevnog reda koja dolazi posle ovoga gde se tiče vodoprivrede Srbije, naročito u domenu Vojvodine, gde imamo priču o navodnjavanju. Stalno pričamo o navodnjavanju. Premijer je pričao o milion hektara navodnjavanja. Nema veće opasnosti za devastaciju zemljišta, nego velika količina vode, naročito u Banatu.Ako želite navodnjavanje treba vam stanje da popravite to zemljište. Ako želite dve kulture, treba vam stočarstvo da bi mogli da popravite to zemljište. Bez toga su vrlo vezane tačke jedna za drugu.Ono što je moj problem sa ovim zakonom jeste što su amandmani stigli na jedan deo, a na jedan deo nisu. Izvesnost i predvidivost su stručna stvar. Mislim da je strašno važno da mere koje danas uvodite i kroz ovaj zakon budu dugoročnog karaktera, da sebe obavežete da zakonom ne smete ukidati sledeće godine. Možete da menjate nivo sredstva, ali linije mera morate ostavljati najmanje u nivou od sedam godina, odnosno od EU budžetske agrarne godine i to će dovesti do izvesnosti, a predvidljivost je već agrarna politika.Ja sam imao tamo neke amandmane ranije koji se ne tiču ovih da se zakuca zakonom obaveza da se zabrani, da se umanji iznos za tu godinu, a vi za dve godine možete da ga promenite i posle toga mere ne smete ukidati, ceo investicioni period. To je jedna stvar.Druga stvar nama treba kvalitet. Dramatično treba obratiti pažnju u čega ćemo da ulažemo. Mi imamo ozbiljan problem sa genetikom, da li je to svinjarstvo, govedarstvo, ovčarstvo, ozbiljan je problem sa genetikom. Nije moguće da dajemo subvencije na muzne krave koje daju 13, 14 litara To nije isplativo ni proizvođaču, nema isplativosti vlasniku, a bacanje para je za državu. Strašno je važno da se vodi računa o genetskom potencijalu, i strašno je važno da možemo da znamo šta je izvesnost koju ćemo dobiti kada budemo alocirali ova sredstva.Sredstava ima, pričali smo u načelu o tome, sredstva mogu da se izalociraju sa drugih pozicija koje mislimo da postoje u budžetu kao rasipanje novca. Na kraju je ministar finansija složio – to vam je Er Srbija, Beograd na vodi, razni projekti i to treba izalocirati, gde, u kapitalnu investiciju poljoprivrede. Para ima, ne možemo da se dogovorimo kako se dele. To je ključ problema ovih subvencija. Hvala.

po prvi put uvodi u sistem jeste povećanje stočnog fonda i mogućnost da dođe do razvoja prerađivačkog sektora, vezano za goveđe meso. Pre svega, zbog trendova koji su dosta dobri na srednji i duži rok. Upravo nam je ideja dugoročnost i izvesnost. Nama je ideja da ove godine bude ovaj iznos i ideja nam je u skladu sa novčanim kapacitetima koji budu bili na raspolaganju da čak i povećamo, iz jednog prostog razloga zato što nam je neophodno povećan broj grla u stočarstvu.Mi smo sve mere agrarne politike analizirali sa međunarodnim finansijskim institucijama, pre svega sa Svetskom bankom, u skladu sa praksama koje postoje u zemljama u okruženju. Ono što nam je intencija jeste da ubuduće od budućih budžetskih godina plaćamo po kvalitetu. Mi moramo da razvijamo sisteme kako bismo mogli doći do toga, ali ideja nam je, nam je, samo još jednom izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, po prvi put, posle dugog niza godina imaju povećanje cifara, povećanje subvencija i uvođenje novih mera, nemamo skidanje. Znači, imamo pozitivan trend, imamo povećan budžet. To su stvari koje su jako važne dugoročnost, izvesnost i kvalitet i da razvijemo prerađivačku industriju.

Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović. **Goran Ješić** Vrlo kratko. Malopre smo pričali oko premije za mleko, da nemamo u okruženju premije direktno po litri mleka, slažem se bivša ministarko sa vama, ali imamo druge instrumente koji podižu cenu na 45 naših dinara, a recimo 35, 36 evro centi. Mi imamo ogromnu razliku unutar Republike Srbije gde vam je 35 dinara bez PDV-a cena pristojne klase, ne ekstra klase. Na teritoriji Vojvodine imate 22, 23, 24 dinara na teritoriji istočne Srbije, i tu se sa kolegom veterinarem slažem da moramo razmisliti kako da tamo ojačamo proizvodnju. Moramo da zalociramo više para. Pare postoje, nemojmo da ih bacamo, hajde da uložimo u ono što nam treba i ono što će doneti benefit poljoprivrednicima. Nije pametno ulagati pare na te investicije, nego uložiti ovde, i to će doneti benefit svakom poljoprivrednom proizvođaču. Hvala.

ideja da stvorimo izvesnost i sigurnost da će novčana sredstva koja su predviđena biti i isplaćena.Moram da kažem da smo mi kroz Upravu za agrarno plaćanje na današnji dan 92% podsticaja, 92% sredstava iskoristili, što znači da apsolutno postoji sistem funkcionisanja podsticaja.Što se tiče ugroženih područja nama je ideja da kroz davanje povlašćenog statusa za nabavku opreme, kako bi se kvalitet proizvodnje povećao, da tu kroz nabavku muzilica, kroz nabavku druge opreme pomognemo tim ljudima da oni kvalitet svog mleka mleka poboljšaju.Potpuno je bila u pravu poslanica Bogosavljević kada je rekla da nema premija u okruženju. Nema ih. Postoje samo indirektna davanja, jer postoji šarenolikost od zemlje do zemlje. Čak je samoj EU bilo jako teško pre godinu i po dana kada se desio ogroman problem prilikom sankcija, između EU i Rusije, kako da pojedine zemlje članice uveže u sistem i kako da reši problem viška mleka.Između ostalog, oni su tako rešavali što su davali subvencije za ne proizvodnju mleka. Novac su davali, sredstva su davali za ne proizvodnju mleka. Milijardu i po evra su oni potrošili da reše problem viška mleka. Situacija na tržištu mleka je daleko bolja nego što je bila pre godinu i po dana. Još jednom ponavljam da nije bilo administrativnih mera koje je Vlada Srbije morala da

Ukinute su kvote unutar EU, a onda se pojavio problem i sa viškom mlečne masti zbog ruskog tržišta. Nisam siguran, danas smo spremni ovde, znam da ne možete, nije to samo do vas, ali moramo dramatično brže i više da ulažemo u kapitalne investicije, da budemo konkurentni, jer više ne možemo da koristimo prelevmane, a kvalitet nam je očajan, užasan nam je kvalitet. Moramo da se bavimo obrazovanjem proizvođača, higijenom itd, itd. Nisu dovoljne samo muzilice, trebaju nam i laktofrizi, uslovi držanja,

Neće biti razrešen trajni problem, konkurentniji su od nas, imaju bolju genetiku, imaju veće subvencije decenijama unazad i moramo nekako da se izborimo.Bez stočarstva, koje mora činiti 60% čitave poljoprivrede, a od toga 80% govedarstvo, ne možemo da se bavimo intenzivno ratarskom proizvodnjom, ne možemo da se bavimo voćarstvom. Nećemo imati stajsko đubrivo. Ne možemo da pričamo o dve žetve, jer nemamo čime da popravimo zemljište koje ćemo da iscrpimo u dve žetve. Ne možemo da pričamo o navodnjavanju. Moramo zato uvek da imamo na umu stočarstvo bez obzira koliko je profitabilno ili ne mora da dobija veću količinu novca, da generiše neke druge stvari. Da ne pričam o socijalnoj kategoriji, jer najviše se ljudi bavi stočarstvom u ruralnim područjima i najsiromašniji su ljudi. Hvala

Predviđeno je bilo da subvenciju za tov goveda dobije onaj poljoprivredni proizvođač koji grlo drži 185 dana u tovu. Amandmanom koji sam ja predložio u ime stočara taj rok je smanjen na 120 dana iz prostog razloga što se juna do 300 kila kupuju i u u visoko intenzivnom tovu nije potrebno 185 dana da bi se takva grla dotovila. Zato sam ja predložio da se taj rok skrati na 120 dana da ne bi neko morao da drži govedo da ostvari subvenciju, a time izgubio na kvalitetu mesa. Dakle, da može uspešno da se takmiči na tržištu, a da dobije ono što će mu po zakonu pripadati.Drugi razlog je zbog toga što je stranka bivšeg režima, dok je vodila agrarnu politiku, podržavala biljnu proizvodnju. Podržavanjem biljne proizvodnje na štetu stočarstva došli smo u situaciju da izvozimo ogromne količine kukuruza, negde tri i po miliona tona, a da uvozimo svinjsko meso i izvoz goveđeg mesa je gotovo pao na nulu. Mislim da se merio svega stotinama tona, a kvote koje smo imali u EU nismo iskoristili. S tim u vezi, zato što u Evropi ima hiper produkcije mleka, nedostatak goveđeg mesa je očigledan i mislimo da u govedarstvu tov goveda ima svoje šanse.Ako uzmemo košer i halal klanje, verujem da možemo da povratimo veru stočara u ovu vrstu proizvodnje, jer smo

Na 800 hiljada hektara pašnjaka, na preko tri miliona hektara obradivog zemljišta, imamo svega 0,4 uslovnih grla po hektaru, što je daleko manje i za nekoliko puta od proseka u EU. To podržavanje biljne proizvodnje na uštrb stočarstva nas je dovelo do toga da i klanice rade sa 30 do 40% kapaciteta i stoga su mere nove Vlade i vlade pre ove u poljoprivredi išle u korist visoko intenzivne proizvodnje, proizvodnje mesa, mleka i prerade, dakle, da naši prerađivački kapaciteti rade, da naši farmeri zarađuju, a ne da izvozimo ogromne količine kukuruza, da drugi u tom kukuruzu, soji

Članom 7. sam predložio da se korisnicima podsticaja po osnovu direktnih plaćanja limitira maksimalni iznos podsticaja za jednu kalendarsku godinu na iznos od 30 miliona dinara. Ovo je svojevrsan pokušaj da se izborimo protiv monopolizacije i globalizacije tržišta, jer jedna od mera kojom smo pravdali nedovoljno para u budžetu bila je 2013. godine kada smo ukinuli premije za mleko za sve poljoprivredne proizvođače, odnosno limitirali da premiju mogu da ostvare po sedam dinara po litru samo oni koji imaju veću proizvodnju mleka, kvartalno, od hiljadu i za planinska područja, odnosno tri hiljade litara za ravničarska područja. Uvek je problem da nema dovoljno para.Predložio sam da maksimalni iznos podsticaja bude 30 miliona dinara. Zašto? Da bi ostalo mnogo više para za podsticanje malih i srednjih proizvođača, kako bismo dobili zdravu konkurenciju. Ako mi pumpamo one koji imaju već ogromne površine, velike farme koje su inače monopolisti na tržištu, koje kolokvijalno zovemo tajkunima u poljoprivredi i njima dajemo podsticaje koji su veći od 30 miliona dinara, mi praktično sužavamo tržište. Za one male nemamo sredstva, a za velike izdvajamo ogromna sredstva i pravimo ograničeno tržište gde će oni između sebe deliti kolač, a na uštrb onih koji bi mogli da imaju svoja poljoprivredna gazdinstva, da se bave porodično tim biznisom, a da ih država u tome pomaže.Mislim da je to mnogo logičniji i zdraviji rezon, nego da pumpamo one koji imaju ogromne koji imaju ogromne površine, ogromne farme. Dovoljno je do 30 miliona dinara. Zašto bismo mi nekom tajkunu Todoriću, Matijeviću ili ne znam kome već pumpali ogromne pare, na osnovu podsticaja, kada za to nema potrebe? Oni su sami po sebi dovoljno jaki da mogu svoju proizvodnju da iznesu.

Ono što su Dveri tražile u članu 7. izmena i dopuna Zakona o podsticajima jeste da se sredstva koja prelaze 10 miliona dinara ne umanjuju domaćinstvima koja imaju dva člana domaćinstva mlađa od 18 godina. Znači, pričamo o podsticajima u poljoprivredi, pričamo o konstantnom, već nekoliko godina od kada je ova Vlada, o želji da se seoska domaćinstva ojačaju, a jedan konkretan amandman ne prihvatamo.Koje je obrazloženje što vi kažete? Obrazloženje je da EU ne ne prepoznaje direktna plaćanja nezavisno od broja članova gazdinstva. Kakav je to odgovor? Znači, opet stojimo pri stavu što smo rekli u načelnoj raspravi da ste vi ovaj Zakon doneli da bi ste naše zakonodavstvo uskladili sa nalozima EU, što je za nas apsolutno besmisleno.Jedina dva resursa koja mogu da revitalizuju ovo državu Srbiju su dijaspora i poljoprivreda, a vi ovakav amandman ne prihvatate? Znači, nije mi jasno o čemu se ovde radi i to je dokaz da je vaša politika samo politika srljanja u EU, koja apsolutno šteti direktno ljudima koji se bave zemljoradnjom u Srbiji.Ne znam razlog koji je, voleo bih da mi objasnite, ali nemojte onda više pričati da vam je stalo do opstanka mladih ljudi na selu, da vam je stalo do razvijanja ruralnih područja, ako ovakve amandmane ne podržavate.

kroz IPARD i kroz ovaj način davanja i zato imamo ovu debatu i moramo biti pošteni prema poljoprivrednim proizvođačima koji nas gledaju, a veliki broj njih danas gleda ovo, jasno im reći jasno im reći da moraju biti bolji, da će oni dobri dobiti i da ne može ovaj broj uposlenih u poljoprivredi ostati. Moramo konačno biti pošteni.Rekli ste da je premijer to u ekspozeu pomenuo, ali je stao na pola rečenice. Mi hoćemo od ovoga da napravimo ozbiljnu privrednu granu. Sa 5,5 milijardi da izvozimo 10 milijardi za pet godina, a 20 za 10 godina. To znači da ćemo imati dramatično veće plate u zdravstvu, dramatično veće plate u obrazovanju, dramatično veće plate u policiji i vojsci. To to znači. Mi ne možemo da izvozimo neke treće stvari. Mi možemo da izvozimo samo ono što znamo da radimo, a da bi to radili moramo biti konkurentni, a da bi bili konkurentni moramo imati kapitalne investicije. Za kapitalne investicije neće biti svi spremni

moglo se čuti u prethodnim izlaganjima da sistem mera podrške mi usklađujemo isključivo sa EU i da nam je jedini to cilj. Apsolutno ne. Mi ovo radimo sve zbog Srbije i srpskih poljoprivrednih proizvođača i razvijamo sistem mera konkurentnosti kroz podsticajna sredstva.Mi moramo imati svest o tome da ne možemo se samo zadržavati na određenom nivou, nego moramo razvijati kvalitet, a to jedino može kroz investicije.Podsetiću još jednom da imamo jednu meru koju smo uveli u sistem, to je za mlade poljoprivrednike, tako da apsolutno ne stoji ova tvrdnja da mi ne vodimo o tome računa.Druga stvar koju isto tako želim da kažem, upravo sistem mera konkurentnosti kroz investicije povećan je iznos subvencija za četiri puta, sa 526 miliona na 2,2 milijarde. Nama je ideja da povećavamo kvalitet, samim tim da pravimo veću dodatnu vrednost u poljoprivrednoj proizvodnji. Nama je cilj da razvijemo proizvodnju u okviru poljoprivrede, a to možemo samo merama konkurentnosti. Mislim da je jasna intencija Vlade Srbije kroz izdvajanje sredstava za investicije šta želi ovim da postigne.(Ivan

izmena i dopuna zakona maksimalni limiti se umanjuju. Zapravo, povećava se umanjenje. Duplira se sa 5% na 10% i sa 10% na 20%.U odgovoru koji sam dobio, obrazloženje kojim se odbija amandman da je to pravičnije. Dakle, ne samo za ovaj restriktivan pristup, a i Zakon o podsticajima, odnosno njegove izmene i dopune, nalik i na budžet Republike Srbije predstavljaju jednu preraspodelu i na ovaj način uvećavate iznose

je limitirano iznosima od 10 do 20 miliona, koliko je preko 20 miliona, pa onda da pretpostavimo i da kažemo ukoliko ih i u narednom periodu bude 100 ili 1.100, onda projektujemo da ćemo na ovaj način duplirati ta umanjenja i to je jednako iznosu od miliona evra, a taj iznos se preraspodeljuje tako što se usmerava na neke druge troškove.Nemojte da budete sigurni, ministre, što se tiče mladih, da vam nešto neće promaći. Krajem prošle godine u Velikoj Plani penzionisani sudija, narodni poslanik i čovek koji se nikad nije bavio poljoprivredom, dobio je 60.000 evra podsticaja za lešnikar.

860.000, a raspolažu sa oko 600.000 hektara. Kada te dve cifre podelite, videćete da je to neuporedivo manje od onih minimalnih dva hektara u proseku govorim, koji su neophodni da bi mogli da konkurišu uopšte za sredstva IPARD-a. Kada od tih 75% odbijete još i one koje nemaju člana porodičnog domaćinstva, koji ima završeno najmanje srednju poljoprivrednu školu ili drugu srednju sa položenim ispitima ispitima iz oblasti za koju konkuriše, onda praktično neće niko ta sredstva dobiti.Pitam vas da proverite kod komandira Vojske i policije, koji obilaze jug i istok Srbije da spreče ilegalni ulazak migranata. To su potpuno prazna sela. Oni nemaju gde da svrate da piju vode.Da li je interes Srbije da ostavimo pusta područja, umesto da ova sitna gazdinstva stimulišemo za po pola hektara sitnih zasada? Ministar je govorio o najboljem projektu koji je sproveden u Srbiji od 2000. godine na ovamo, to je danski program, sa zajedničkim subvencioniranjem sredstava Ministarstva poljoprivrede. Jedino su pogrešili što preko zadruge nisu napravili zadružnu hladnjaču, jer bi na taj način učestvovali i u raspodeli dobiti u ovoj drugoj postfarmerskoj fazi. Mi praktično nemamo šansi da to uradimo.Predložio sam ovde promenu

i drugim inostranim ulagačima, koji će koristiti svoje kredite, koristiti iz njihovih banaka po 0,5% kamate ili 1% kamate, umesto ovde naših koji plaćaju 5%-6% ili 7% kamate. Hvala. Nedimović** Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, mislim da je jako važno reći nekoliko stvari. Mi podzakonskim zakonskim aktima apsolutno regulišemo sistem maksimalnih isplata koje mogu da postoje. Zakonom su utvrđeni minimalni iznosi, a maksimalni iznosi koji se ostvaruju idemo na podzakonska akta, u skladu sa obuhvatom sredstava koje imamo na raspolaganju na osnovu budžeta.Druga stvar koju želim da kažem, ako sam igde išao u prethodnih 140 dana, to je bila južna i istočna Srbija, iz jednog prostog razloga jer tim ljudima treba najviše podrške i najviše pomoći. To je kroz naše mere agrarne politike za 2017. godinu i iskazano. Baš su to ta područja gde možemo da razvijamo na malim prostorima određenu vrstu poljoprivredne proizvodnje i da se stvara dodatna vrednost.Želeo bih samo radi javnosti da vam kažem. Mislim da je jako važno reći da je najveći potencijal po poljoprivredno gazdinstvo, prema popisu poljoprivrede, ekonomska snaga gazdinstava koja se bavi povrtarskom proizvodnjom, i 10.800 evra je po poljoprivrednom gazdinstvu koje se bavi povrtarskom proizvodnjom prihod.Ono što je strašno, to je da je jako mali broj parcela pod povrtarskom proizvodnjom. Mi upravo kroz ove mere, koje smo implementirali za 2017. godinu, ciljano idemo na razvoj povrtarstva, na razvoj voćarstva i razvoj drugih onih grana koje prave dodatu vrednost u poljoprivrednom gazdinstvu. Jako je važno to reći, naročito za ove krajeve o kojima vi pričate. Pogotovo u onim marginalnim područjima, u onim područjima koja su devastirana, gde uvećavamo te iznose za određeni procenat. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, mi nemamo 860.000 gazdinstava, kao što je tvrdio moj kolega poslanik, najmlađi odbornik Titove države. Imamo 630.000, a od toga u Trezoru se registruje negde oko 250.000. Ja se slažem sa time da se veoma teško živi, da se teritorije prazne i zato je u merama ruralnog razvoja predviđena milijarda više nego prethodne godine.Upravo mere ruralnog razvoja, mere zaštite životne sredine, mere u lovstvu, tamo gde je sve povećano budžetom koji smo usvojili, upravo to treba da kao rezultat ima da stanovništvo ne napušta krajeve koji su slabo naseljeni, kao gotovo hiljadu naseljenih mesta koja imaju manje od 100 stanovnika velikog broja uzduž istočne i južne granice i administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Vlada upravo zbog toga radi na tome.Ali, dame i gospodo, ne možete se zalagati za razvoj marginalnih područja sa jedne strane, a projekat STAR, koji je bio namenjen stočarima na Staroj planini, stavite u svoje privatne konsultantske džepove i onda ovde držite predavanje poljoprivrednicima. Hvala. Hvala. Javljam se po amandmanu.Pošto govorimo o području jugoistočne Srbije, kako kaže moj kolega profesor koga cenim kao profesora, ali mi smo na našem odboru više puta govorili i donosili određene zaključke da jugoistok Srbije moramo staviti u prvi plan. Gospodin profesor je tada nešto drugačije govorio, da više treba i centralnoj Srbiji, ali ja sam uvek govorio jugoistočna Srbija, brdsko-planinska područja i, normalno, ovakve stvari koje su bile, kako kaže moj kolega Rističević, ako je to bilo da sredstva namenjena za investicije na Staroj planini odu na neko drugo mesto, u neke konsultantske kuće, ja mislim da to nije u redu.Prema tome, uvaženi ministre, znam da ćemo u narednom periodu raditi maksimalno prema jugoistoku Srbije razvoj marginalnih područja i ja vas podržavam u potpunosti, i vas i naše ministarstvo, kao i našu Vladu. **Goran Ješić** Ovde imate mere koje uvodite prvi put. To je dobra stvar, to je disperzovanje i povećanje vrednosti, pogotovo ruralnih područja. Ali, rekao sam u plenarnom delu, vi imate problem koji morate otkloniti. Proizvođač iz Pirota, iz Svrljiga, kada mu vi date za mini mlekaru 20.000 evra, što mu je dovoljno, date mu stručnu pomoć fakulteta, instituta, napravite svoj proizvod koji mi svi želimo da jedemo i u Novom Sadu i u Beogradu, javlja vam se problem što može da proda samo u ili neko iz okoline Pirota samo do Pirota, 40 km daleko od mesta proizvodnje. To je zakonska obaveza.Danas u Beogradu u najboljim restoranima domaći proizvodi se švercuju u boks od autobusa. Iz Pirota stiže leti u boks autobusa švercovan pirotski sir, pirotska peglana kobasica. Ako već prepisujemo zakone, prepišemo od Mađara. To je 40 km, to je najveći administrativni centar i to su glavni grad i nekoliko gradova. Na kraju, ako neko ispunjava higijensko-bezbednosne uslove za proizvodnju tog proizvoda, ako mu date uslugu znanja da proizvede tradicionalni proizvod, omogućite mu da to proda u restoranu u Beogradu. Tu je dodatna vrednost. Šta će on sa peglanom kobasicom u Pirotu na pijaci? To morate podhitno da promenite. Takve stvari imate u iskustvima zemalja u okruženju. Hvala vam.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je u prethodne dve godine radilo upravo na pravilniku za male proizvođače i mi smo taj pravilnik u potpunosti pripremili. Nadam se da će ga nova garnitura vrlo brzo staviti na usvajanje.Šta je bio problem? Problem je bio taj što nije

Da bi se taj pravilnik usvojio, bilo je neophodno da se promeni ovaj Zakon o bezbednosti hrane, ali verujte da je taj pravilnik spreman.Želim da istaknem ovde da smo to radili sa kolegama iz Mađarske. Gospodin Laslo Varga je inače ekspert mađarski, sve vreme je bio sa nama, radio pravilnik je spreman, odličan je i mislim da će kolega koji je nastavio posle mene rad, koji je na čelu ovog ministarstva, sasvim sigurno vrlo brzo taj pravilnik i usvojiti. Zahvaljujem. Zahvaljuje, predsednice.Prosto se danas čudim kako se za naše stočarstvo danas najviše brinu oni koji su pre nekoliko godina izmislili aferu o aflatoksinu i na taj način doveli u pitanje i naše stočarstvo i proizvodnju mleka. To je verovatno nešto što poljoprivrednici i stočari nikada neće zaboraviti.Meni je drago što je ova Vlada zaista prepoznala naš potencijal u stočarstvu, jer ne smemo zaboraviti da je naša zemlja pre par par decenija izvozila oko 30.000 tona junećeg mesa i od toga se zaista dobro živelo, kupovali su se i avioni u tadašnjoj Jugoslaviji, obnavljao se vozni park u Beogradu i to je ono što ova Vlada smatra velikim potencijalom i želi da vrati.Ja se nadam da će ovo ministarstvo naći načina, to će biti jako teško, da se povrati stočarstvo i da se ponovo stavi na noge u našoj zemlji, ali ja se nadam da će to uspeti i zaista ne vidim razlog da se sumnja u ovu dobru nameru. Zahvaljujem.

u Svrljigu uzeli jedan objekat, žele da rade lekovito bilje i žele da ulažu tamo.Prema tome, naša Vlada i naše ministarstvo radi već maksimalno sa vladama koje imaju iskustvo oko poljoprivrede. Stvarno mislim da ćemo sada imati mogućnosti mnogo više da pomažemo nerazvijena i marginalna područja, kao što su Svrljig i Bela Palanka, kroz program za lekovito bilje i za ostale stvari koje su bitne za jugoistok Srbije.

ovu meru da je predvideo male prerađivačke kapacitete, ali se stvara problem – kada napravimo proizvod, ne možemo da prodamo tržištu koje najbolje plaća, a to je Beograd, Novi Sad. Moramo da izmenimo to, da bi vi iz Svrljiga mogli da prodate proizvode ovde legalno, a ne da pravimo problem ugostiteljima i ne da pravimo problem bezbednosti hrane i da pravimo problem proizvođačima. To je moja ideja. Hvala vam. Poštovana predsedavajuća, poštovani poslanici, mislim da je jako dobro što se otvorila ova tema vezana za male proizvođače i potrebu za njihovim prelaskom u jednu višu fazu gde počinju da se bave preradom. Da, istina je da je pravilnik pripremljen, pravilnik je usklađen sa iskustvima Mađarske i biće rešeni problemi koji su do sada postojali u sistemu transportovanja robe do određenih destinacija. Zašto je to jako važno? Ja uporno insistiram na tržištima i da svaka stvar mora da da pođe od tržišta, da bi se videlo da li ona uopšte ima smisla.Sigurno da su tržišta naših udaljenih krajeva ne samo lokalni regionalni centri, nego i najveći grad. Mi ćemo već u januaru mesecu izaći sa predlozima ne samo vezano za preradu mleka, nego i druge male prerađivače ćemo pravilnicima obuhvatiti, jer to je jako važno. Idemo na dva paralelna koloseka.

jako je važno da ovo rešimo. Isto tako, sa druge strane, ići ćemo na velike prerađivačke kapacitete, o kojima se često ovde govorilo, ali nama trebaju prerađivački kapaciteti koji imaju tržište, ne da pravimo ono što mislimo mi da treba. Davno je prošlo vreme kada smo mi mogli da radimo ono samo što mi mislimo i to može neko vreme, a onda posle dođe do stanja u kojem se nalazimo u zadnjih 15 godina u prerađivačkom sektoru. Važno je da razvijemo one prerađivačke kapacitete koje imaju dobre trendove na tržištu. To su tržište Evropske unije, tržište Rusije, tržišta Kine i drugih zemalja. Hvala vam.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić.Na član 9. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović.Miroslav Aleksić Zahvaljujem.S obzirom da se ovaj član odnosi na podršku ruralnom razvoju, mi smo želeli da amandmanom podignemo iznos davanja sa 45% na 50%, iz prostog razloga što u tim delovima Srbije, pre svega mislim na južnu i jugoistočnu Srbiju, ljudi nemaju preteranog izbora čime mogu da se bave. Dakle, ti ljudi ne mogu da se zaposle u preduzećima i firmama koja su pogašena, nema privatnih kompanija gde mogu da rade, oni se moraju obratiti poljoprivredi. Iz tog razloga smatram da jedina šansa da uposlimo te ljude jeste upravo da ih uposlimo kroz poljoprivredu ima ovde nekih pozitivnih pomaka, ali moramo da bude agresivniji sa merama podsticana i stimulacije tih ljudi da mogu da podižu određenu poljoprivednu proizvodnju.Ja sam imao prilike da obilazim te delove Srbije i Bujanovac i Belu Palanku, da ne govorim sve ostale, tamo je stopa nezaposlenosti preko 50%. Ti ljudi nemaju od čega drugog da žive, ako ne proizvedu malo mleka ili uberu neke šljive da ispeku rakiju itd. Prosto, moramo sa njima posebno raditi i moramo im pružiti šansu da žive u ovoj zemlji. Srbija nam se prazni i izumire. Ljudi nam odlaze iz tih područja zato što tu ne vide nikakvu perspektivu. Jedina perspektiva jeste da im kroz rad na svojim imanjima omogućimo da tu ostanu gde imaju neke stabilne izvore prihoda i zato smatram da treba posebnu pažnju njima posvetiti, da treba maksimalne podsticaje dati, posebnu politiku za ta ruralna područja Srbije i verujem da ćemo to u narednom periodu i moći da vidimo u praksi jer svih ranijih godina zapravo to se sve svelo na priče, ali nije bilo ničega na terenu, nije bilo nikakvih rezultata zapravo.

da možemo kod ovih područja sa otežanim uslovima života i rada da utvrdimo veći iznos nego što je predviđen zakonom. Mi smo zakonom propisali minimum, mi ćemo i kroz kriterijume davati prednost tim područjima i plus na sve to utvrdićemo podzakonskim aktima još veći iznos sredstava koji će ići za ova marginalna tzv. područja.Ovo je jedan od amandmana, sledi sad serija amandmana koja se odnosi na istu ovu stvar. Mogu sad svima odgovorno da kažem da zahvaljujući Zakonu o budžetu koji je predložila Vlada, a usvojio ovaj parlament, omogućena su sredstva da se veći iznos sredstava daje daje za ova devastirana područja i to će biti bar za 10% veće od minimalnog iznosa koji je predviđen Predlogom zakona. **Maja Gojković** Na član 9. amandman, sa ispravkom, podneo je poslanik Ševarlić. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsednice.Podneo sam amandman zbog toga što i u ovom članu nema podele na više intervalnih grupa, odnosno predviđena je naknada troškova u određenom procentu od vrednosti pojedine vrste mera, kada se govori o ruralnom razvoju, od svega 30% ukupne vrednosti, odnosno 45% područja sa otežanim otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Mislim da su to izuzetno skromni iznosi, imajući u vidu onaj prvi deo kada se govori o agraru. Mislim da ovde treba povećati onoliko koliko sam predložio, a to znači najmanje 45% ukupne vrednosti za ova područja sa povoljnijim uslovima, a 60% za područja sa otežanim uslovima rada. Takođe treba ograničiti limit na 50 miliona dinara, kako bi što veći broj korisnika to radio.Istovremeno želim da kažem da nije tačna konstatacija da su smanjenjem subvencija za biljnu proizvodnju povećane toliko subvencije za stočarstvo i da će to dovesti do razvoja stočarske proizvodnje. Pa, molim vas, ne jede ta stoka vazduh, kosmičke zrake ili ne znam šta, nego jede stočnu hranu koja se proizvodi u biljnoj proizvodnji. Ta proizvodnja biljna će biti za toliko skuplja za koliko su smanjene subvencije sa 12.000 na 4.000 dinara po hektaru. Kako ćete da balirate stočnu hranu, ako nemate ni dinara regresa za gorivo?Dalje, narod treba da zna da niste propisivali minimalne subvencije nigde po hektaru za biljnu proizvodnju, nego do 6.000, pa ste tako smanjili sa 6.000 subvencije na 2.000 i 6.000 doprinose za regrese na 2.000, a za gorivo ste smanjili na nulu i kažete – to je po zakonu. Hvala. Poštovani građani Srbije, ovaj zakon bi se mogao nazvati „mrvice za poljoprivredu“ i stvaranje srpske poljoprivrede nekonkurentnom.Gospodine ministre, nisam zadovoljan sa vašim odgovorom po pitanju prošlog pitanju prošlog amandmana, ali nema veze. Jednostavno, seoska domaćinstva sa više dece nisu interesantna. Šta hoću ovde konkretno da kažem? Znači, cilj EU je da broj ljudi koji se bavi srpskom poljoprivredom svede na nivo koji je u Evropi, to je 4%. Na taj način će sa ovim zakonom koji vi predlažete uspeti da opstanu samo veliki agrokompleksi.Na koji način će srpska poljoprivreda biti konkurentna? Ako se pozivate na Mađarsku, vidim ovde da mnogi ljudi spominju Mađarsku, treba da znaju da je Viktor Orban samo 600 miliona evra ubacio u mađarske državljane koji žive u Vojvodini i na taj način nam ojačao i mehanizaciju i finansijske njihove fondove, da oni mogu da budu konkurentni ovde u Srbiji. Zašto to naša Vlada ne radi?Evo, konkretno, ako se već pozivate na zakone EU, podsticaji za ruralna područja u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj su od 50 do 60%, a to je naš predlog bio da se ovi podsticaji povećaju. Da ne govorim o podsticajima po hektaru zemlje koji su samo u Hrvatskoj 300 evra, da ne govorimo Slovenija, da ne govorimo Nemačka, Holandija, gde su 500-600 evra. Neko je ovde spominjao da neke države daju i 900 evra.Na koji način vi ministre mislite da naši poljoprivrednici budu konkurentni, mali i srednji? Veliki će biti, koji dobijaju EBRD, iz IPARD, oni će biti, ali mali ljudi neće moći da uspeju da izdrže konkurenciju, pogotovo od kada smo potpisali SSP i otvorili granice za uvoz strane robe. Znači, jednostavno ovaj zakon ide na ruku samo velikim igračima, a malim nikako. sve sam očekivao da ću čuti, ali nisam očekivao daću ovakve primere čuti vezano za iskustva sa prostora Hrvatske.Sada

kojim se ja i moje kolege zajedno bavimo, oni su doveli do toga da su jednostavno umrtvili. Bukvalno insistiramo na razvoju mera koje će povećati konkurentnost.Ako ste me malopre slušali, hteli da me čujete, upravo sam rekao da je naša intencija da ne budu ti minimalni iznosi za mere ruralnog razvoja, ti procenti koji su predviđeni zakonom, nego da ćemo ih sigurno povećati za 10% u odnosu na ono što je predviđeno, podzakonskim aktima, jer imamo dovoljno sredstava u budžetu. Vlada Republike Srbije nam je omogućila to, i u 2016. godini ste već imali takav trend, ali mi ćemo ga sada još povećati. Mislim da smo se oko nekih stvari očigledno složili, samo nisam siguran da smo se čuli. Hvala. **Ivan Kostić** Znači, ja ću vama odgovoriti zašto je Hrvatska poljoprivreda doživela kolaps. Zato što se nalazi u EU. Naša sreća je što mi još nismo ušli u EU. Ja sam ovde rekao podsticajima koji oni dobijaju u okviru svoje države. Znači, oni su tu ispred nas pet puta.Još jedna stvar koja je bitna, rekli smo da se ovde u srpskom Ministarstvu poljoprivrede u proteklih četiri godine promenilo četiri ministra, ja bih voleo da vi dođete ovde 2018. godine, ako vas ne smene, i da vidimo koje su dobrobiti srpske poljoprivrede po pitanju ovog zakona. To bih voleo da vidim za godinu i po dana.

imati dobre kapacitete, imati veće budžete i doprineti poljoprivrednim proizvođačima, jer želite u mnogim godinama unapred da se ovim problemom bavim.S druge strane i Rumunija i Mađarska su EU, pa nisu pa nisu doživeli sudbinu Hrvatske iako su EU. Stvar je u nalaženju mere, šta vi želite, da li želite da budete konkurentni ili želite da se umilite narodu. To je suština cele priče. Ja želim da ova Srbija bude konkurentna u poljoprivredi, da razvija svoju poljoprivrednu proizvodnju i ponovo restartuje svoju prerađivačku industriju, gde će se praviti dodatna vrednost i gde će u svakom slučaju, svi imati koristi od toga, i proizvođač i prerađivač, a u krajnjoj liniji i država Srbija kroz smanjenje spoljnotrgovinskog deficita. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ili će jedno, ili će drugo, ne možete pričati o visini evropskih subvencija i biti protiv evropskih integracija.Na 104 miliona hektara Evropa, istina, za celokupnu poljoprivrednu proizvodnju izdvaja 55 milijardi. Kada bi uzeli hektare kao merilo, to je 500 evra po hektaru. Tačno je da Evropa daje 4% društvenog proizvoda iz poljoprivrede, ne zato što su im poljoprivrede slabe, već im je industrija jaka, i zato ona povuče ono prvo, zato može da isplati 500 evra subvencija, i zato može da isplati zemljama članicama. Ovi treba da odluče, ne mogu da budu protiv evropskih integracija, a za evropske subvencije. Do njih je. Neka se jednom odluče šta žele. Žele li da mi imamo evropske subvencije, da delimo zajedno sa drugim članicama, ili žele da nema evropskih integracija, moraju da kažu šta žele. Ili si muzičar ili nisi, kako to beše, ideš tetki po lek, ili tetka tebi treba da donese lek. Hvala.

ne treba da se poredimo sa Hrvatskom, iz razloga što oni su pokušavali da silom i davanje prevelikih sredstava izvuku rezultate u poljoprivredi i nisu uspeli, tako je, dobili su kontra efekat jer su ulenjili svoje proizvođače, i naravno to se nije pokazalo to se nije pokazalo kao dobar način.Ali, sa druge strane oni nemaju potencijale koje imamo mi, mi imamo daleko veće potencijale, ali sa druge strane smo davali daleko, daleko manje nego oni svojim poljoprivrednicima. I, sada tu treba naći negde balans. Hrvatima poljoprivreda nije primarna stvar. Oni imaju i manje poljoprivrednog zemljišta obradivog itd. ali mi zato nemamo more. Mi ne možemo da kažemo da ćemo mi u turizmu moći da se merimo sa njima ali u poljoprivredi i te kako možemo da budemo bolji i uspešniji ne treba na taj način to posmatrati nego jednostavno uskladiti mere da dobijemo maksimalne rezultate. Kada su Vladimira Putina pitali šta misli o sankcijama koje su mu zavele zapadne zemlje, on je rekao da je to bila jedan od najblagotvornijih stvari koja se mogla desiti ruskoj privredi i poljoprivredi. Tek tada su ozbiljno počeli da razmišljaju o ulaganju u sopstvenu poljoprivredu.Imam utisak gospodine ministre, da bi i nama trebalo nešto blagotvorno da se desi da konačno naša Vlada počne da razmišlja o razvoju sopstvene privrede i poljoprivrede. godina ste na vlasti gospodine ministre i vi mi sada pričate, razmišljamo o restartovanju naše prehrambeno-prerađivačke industrije. Pa, šta ste radili pet godina? Što ne restartovaste?Dakle, postavlja se tu kao ključno pitanje sledeće, dakle, kako će naš mali prerađivač, kako će naš mali poljoprivrednik da se izbori sa konkurencijom? Znate, kako on izgleda? On izgleda kao bokser koji izlazi u bokserski ring sa zapadnim konkurentima koji su u punoj snazi i potpuno spremni za taj bokserski meč, a on je vezanih ruku i nogu i nema nikakvih šansi da učestvuje u toj borbi, jer ima koliko puta manje subvencije, jer nema carinske vancarinske elemente zaštite, jer nema nikakvu ozbiljnu podršku svoje države, jer njegova država podržava dolazak nemačkog „Tenisa“ a ne njega.Nemojte se pozivati previše na Mađarsku. Mađarska je oterala MMF. Mađarska je oporezovala strane banke. Mađarska je zabranila prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. Daleko ste vi od Mađarske. Treba da učite od Mađarske, ali nikako ništa da naučite od Mađarske.Dakle, ovde se postavlja ključno pitanje koje svim ovim amandmanima želimo da uradimo, svi zajedno iz opozicije, a to je kako da zaštitimo malog srpskog poljoprivrednika. Onoga koga ubijaju trgovinski lanci, koji mu ne daje da prodaje svoju robu u njihovim rafovima, jer hrvatski trgovinski lanac donosi svoju hrvatsku robu, ona je tu, drugi donosi svoju robu. Svi dovlače svoju robu. A gde da proda naš domaći proizvođač? Gde da proda?

upravo je taj amandman je veoma precizan i kaže- veća izdvajanja za malog srpskog poljoprivrednika. Znači, vi ste predvideli toliko i toliko u ruralnom području, toliko i toliko u otežanom ruralnom području gde je još teže baviti se poljoprivrednom. Mi kažemo da je to nedovoljno. Ne možemo da se takmičimo sa stranim kompanijama, sa stranim trgovinskim lancima, sa bankama stranim koje finansiraju njihove privrede, a vaš predsednik Vlade ovde je javno rekao i ja mu čestitam na tome što je javno rekao. Neće nijedan strana banka da finansira našu privrednu aktivnost.

Gospođo predsednice, reklamiram član 108. – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik. Ja se nadam da niste čuli, ali ste dužni da opomenete prethodnog govornika koji je izjavio sledeću rečenicu, da se nada da će neko Srbiji uvesti sankcije.Nadam se da je svest svih nas ovde dovoljno visoka i da o toj temi ne treba ni govoriti u ovom visokom domu, a kamoli da to izjavi narodni poslanik, bez obzira na ideologiju, bez obzira na političku partiju kojoj pripada.Imali smo sankcije pre nepunih 16 i 17 godina, znamo kakve je to katastrofalne posledice imalo po našu zemlju i mislim da stvarno nije primereno, bez obzira od koga dolazi, da neko izjavi da smo mi, kao i Rusi i da treba nama uvesti sankcije. Hvala.(Boško

poslanik pomenuo da bi rešenje naših problema, verovatno, bilo kada bismo imali sankcije, pa da se onda okrenemo sami sebi da pokušamo tako. Kao što smo već čuli, ne daj bože, da se to ikada više ponovi, mi znamo šta to znači i nijedna zemlja ne može da uspe. Rusija je velika, ona može neko vreme da podnese izolaciju, ali naravno, sve to ostavlja posledice i svakako da svi bolje funkcionišemo kada sarađujemo međusobno.I, zato sam i rekla ovaj zakon, žao mi je, upravo što ne pričamo o pojedinostima, jer ovaj zakon se upravo i odnosi na to da mi ovim zakonom podržavamo male proizvođače, kako bismo razbili i srušili monopol velikih. Mi za juneće meso imamo tržište, to je zaista jedan proizvod za koji imamo tržište, mi imamo sklopljen Ugovor sa EU za izvoz 9.000 tona, mi, bukvalno statističku grešku pravimo kada izvozimo juneće meso, jer mi nemamo tog proizvoda.Dakle, Vlada Republike Srbije je prepoznala koji je to proizvod, koji možemo sami da proizvedemo, koji može da proizvede i najmanji poljoprivredni proizvođač, mi ćemo mu dati podršku u tome i izvozićemo juneće meso, probaćemo da to bude proizvod sa kojim ćemo oporaviti našu poljoprivredu. Zahvaljujem. Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo sa sankcijama ne može da prođe tako. U obavezi sam da kažem da je naš izvoz poljoprivrednih proizvoda 2,7 milijardi. Ne izvozimo sve u Rusiju. Daleko manji deo izvozimo u Rusiju i mi bez tržišta, bez stranih tržišta bi, u poljoprivrednom smislu, bili mrtvi. Ono što mi treba da radimo je da podignemo prerađivačku industriju i drugu industriju, i da snažnom industrijom povučemo poljoprivredu.Moramo da osvajamo tuđa tržišta i ne bih toliko naše firme čiji su vlasnici stranci, članovi društva su stranci, oni će te svoje osnivačke uloge možda prodati, oni će možda svoje akcije prodati, ali će te firme ostati ovde. Ali, preko tih firmi mi smo osvojili nečija tržišta. Preko tih firmi sada imamo suficit sa Hrvatskom, preko tih firmi imamo suficit sa Italijom.Dakle, krajnje je pogubno zagovarati sankcije, jer bi to bila smrtna omča srpskoj poljoprivredi, a i srpskoj prerađivačkoj industriji. Hvala.

prošao je cunami, i u poljoprivredi, i u privredi, i u zadrugarstvu i svuda. Prema tome, uvek moramo sarađivati sa svima, poštovati jedni druge, ali Srbija uvek mora razmišljati na način kako sada radimo, kako radi i naša Vlada i naš ministar poljoprivrede. Planiramo sredstva za nerazvijena područja, planiramo veća sredstva i normalno moramo biti na terenu. Tuđa ruka svrab ne češa, kod nas se kaže, u mom selu.Prema tome, razmišljamo svojom glavom, radimo svojom glavom i normalno radimo za našu zemlju i za naša sela. Poljoprivreda na jugu, istoku Srbije je katastrofa, ali to nije od danas. Setimo se šta je bilo pre 2000. godine, a šta je bilo posle 2000. godine, koliko je zadrugarstvo uništeno, koliko veterinarskih službi uništeno, koliko su u privatizaciji uništene strukture koje su bile okosnica naše poljoprivrede. Prema tome, gospodo, niko od nas ne želi sankcije, ali niko od nas ne želi da se desi 2000. godina kada je došao cunami za poljoprivredu, za privredu, za sve ovde u Srbiji.

I dobro ste vi čuli da niko ovde nije pomenuo sankcije, nego šta vas može da opameti da se okrenete domaćoj privredi i poljoprivredi. Šta može da vas natera da ne brinete o interesu stranih banaka i stranih firmi, poput Tenisa, i da ne subvencionišete više strane firme koje dolaze u Srbiju, već da sve snage ovoga naroda, društva i države, usmerite u podršku domaćoj privredi i poljoprivredi.Pet godina ste na vlasti, navedite mi jedan primer prehrambeno-prerađivačke industrije koju ste vi obnovili.

Može li naš poljoprivrednik da proda u trgovinskim lancima u Srbiji? Može, može malo sutra. Može 2%, a sve ostalo bude iz uvoza, pa onda dođe ona uvezena jabuka, pa uvezeni pasulj, pa uvezeni luk, i ubije cenu naše konkurencije domaćeg proizvođača.Kako ga vi štitite? Ukinuli ste carine, nema vancarinskih mera zaštite, nema dovoljno subvencija, nema bankarske podrške, nijedna strana banka neće da podrži ulaganje u domaću privredu i poljoprivredu. To je ono što sam vam rekao da je priznao i Aleksandar Vučić. Neće nijedna strana banka da podrži domaćeg privrednika i poljoprivrednika. Šta to znači? Morate da imate državnu, domaću razvojnu investicionu banku. Kako bez Agro banke pričati o podrški poljoprivredi? To je priča za malu decu. Dok nemate Agro banku, dok nemate banku koja po povoljnim kreditima podržava isključivo domaćeg privrednika i poljoprivrednika, nema razvoja domaće poljoprivrede. Nema. Prazna priča i subvencije i sve.Tržište, da. Obezbedite tržište. Rusija vam nudi razne sporazume, vi ne smete da napravite saradnju sa Rusijom zato što vam preti neko iz Brisela. Putin vam je lepo rekao, sada kada su uvedene sankcije…

Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani poslanici. Bilo je malo reči o prerađivačkom sektoru, o tržištima. Ponosan sam na ono što sam radio u prethodnom periodu, jedan od simbola koji je bio potpuno uništen i devastiran, to je Mitrovački „Mitros“. Pronašli smo investitora. To je onaj „Mitros“, ja ću vas podsetiti gde je to, Jarački put b.b, Sremska Mitrovica. Bili ste tamo u aprilu mesecu i rekli ste da nikada neće raditi. Taj „Mitros“ ne da radi sada, ima 186 zaposlenih, izvozi u EU finalne finalne proizvode od mesa. Taj „Mitros“ je podneo zahtev za izvoz za Rusiju. U narednim danima se očekuje isto to. Taj „Mitros“ isto izvozi u Vijetnam, izvozi u Indoneziju, sada hoće u Južnoafričku Republiku, 786 kooperanata u ovom trenutku ima. Bio bih srećan čovek i otišao bih ovog sekunda da svako od nas samo jedan prerađivački kapacitet ugradi u Srbiju mi smo uradili savršen posao. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, nadam se da naši poljoprivredni proizvođači prate i vide ko je ovde ozbiljan, ko je realan, ko je virtuelan i ko govori ono što ne stoji. Ne znam šta bi rekao Josip Broz za nastupanje najmlađeg njegovog odbornika i njegovog šefa, ali što se tiče SSP-a koji je pripisan nama, ja sam u obavezi da kažem da je SSP pokrenut 2005. godine za vreme Vlade Vojislava Koštunice. Parafiran je 2007. godine za vreme Vlade Vojislava Koštunice. To je ona stranka koja je pomogla da oni najmlađi Brozovi odbornici nekako vide Skupštinu. To je ista ona stranka,

da odgovorim na ono što je prethodni govornik govorio, jer njegova politika ovde izgleda kao bacim čvarak i onda s profesorom idem za tri meseca da naberem prasića.

mislim da je evidentno da svi imamo neku volju da se naša poljoprivreda podigne, da krenemo nekim boljim putevima. Svi se slažemo da bi uspešniji posao bio da treba više sredstava obezbediti, kako to kaže naš narod – koliko para, toliko muzike, ali je i evidentno da su ta sredstva ograničena.Šta je ono što se meni ne sviđa? Mi uspemo da definišemo problem i dosta dobro ga definišemo, ali posle u realizaciji pravimo veliku grešku. Koja je to greška? Svako od nas je spreman da kritikuje neke pre njega, oni su krivi za sve što se desilo, njihova je sva krivica. Ne vidimo

I koliko ste im do sada dali para, naših para iz budžeta države Srbije, para poreskih obveznika? Da li ste ih pitali da li oni žele da njihove pare budu davane stranim kompanijama koje dolaze u Srbiju? Zašto te pare niste dali u obnovu nekog poljoprivredno-industrijskog kombinata?Zašto te pare niste dali zadrugarima koji bi udružili svoje poslovanje, da ih pomognete? Zašto te pare niste dali u obnovu industrije poljoprivredne mehanizacije? Sada kada dajete subvencije da se kupi novi traktor da ne ide to strancu kod koga moramo da kupimo novi traktor, nego da ide našoj domaćoj firmi koja proizvodi traktor. Vidite, vi ne razumete tu logiku da mi moramo da proizvodimo, prerađujemo i trošimo u našem krugu, na našem tržištu, da zatvorimo taj lanac, da se pare ne izvoze iz ove države. države. Naša banka da našem proizvođaču, naš proizvođač da našem prerađivaču, naš prerađivač proda u našoj trgovini i pare sve vreme ostaju u ovoj državi, nema iznošenja ekstra profita stranih multinacionalnih kompanija koje odnose pare iz ove države. Ne samo što odnose pare koje su zaradili, što ne bi bilo toliko sporno, nego što ih mi još subvencionišemo i dajemo im pare da dođu i otvaraju radna mesta.Izvinite, što ne date mladim bračnim parovima da se vrate na selo, da se bave poljoprivredom? Što niste obnovili industriju poljoprivredne mehanizacije? Kao što kaže ovaj amandman, što ne date više malim proizvođačima ili, recimo, ja otvoreno kažem, da ih nateramo da se udruže, pa ima kažemo – ako hoćete da se udružujete dobićete veće subvencije, ako nećete da se udružujete u zadruge dobićete manje subvencije. Znači, forsiramo zadrugarstvo. Ako su zajedno u zadrugama, koriste istu mehanizaciju, jeftinije gorivo, seme, mogu da nastupe sa većim količinama na ruskom tržištu. Znači, gomila motivacionih stvari zašto podići.Vi sada kažete – kooperativa u Italiji. Kakva kooperativa? To je zadrugarstvo. Zadrugarstvo na srpskom jeziku. Mi smo pre 120 godina imali zakon o zadrugama, zadružne banke, bili ozbiljna država. Kraljevina Srbija je bila ozbiljna država.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. koji govori o dostojanstvu u Narodnoj skupštini. Dostojanstvo Narodne skupštine se poštuje onda kada se govori istina, a krši se dostojanstvo Narodne skupštine kada se konstantno iznose neistine i laži.Jedan laži.Jedan od prethodnih govornika je naveo neistine koje se tiču Vlade Vojislava Koštunice i potpisivanja SSP. Godine 2005. je potpisana studija izvodljivosti, a 2008. godine, kada je Đelić potpisao SSP, tada je pala Vlada.

103. vezano za 107. Pravo poslanika da reklamira povredu. Ona je učinjena jer je rečeno da sam narušio dostojanstvo Narodne skupštine. To naprosto nije tačno. Molim kolege poslanike da dobro slušaju. Rekao sam da je SSP započet 2005, a parafiran 2007.

otvorena fabrika Mitros u Sremskoj Mitrovici. Tačno. Slažem se. Sada suština podsticaja. Ovo je naša priča o neuspelim privatizacijama i ponovnom uzdizanju, rekao je Vučić, i dodao da je Vlada Srbije pomogla fabriku sa 5,3 miliona evra para poreskih obveznika za tri stotine radnih mesta. To je 17.660 i nešto evra po jednom zaposlenom, 5,3 miliona evra za 300 radnih mesta. U jednoj rečenici je to navedeno. Dakle, to je davanje.Fabrika je prodata za 800 hiljada evra. Samo. Naravno, to je slika tržišta i društva u kome se nalazimo i stepena njegove devastiranosti, i slika sistema kog nema, pa ti investitori onda moraju da se dodatno, debelo i masno, subvencionišu ne bi li u jednom ovako neuređenom sistemu investirali. Nije politika podsticaja samo politika direktnih plaćanja, a najviše razgovora je ovde bilo oko toga da li su direktna plaćanja mala, da li su dovoljno raznolika, da li su dovoljno česta. Politika direktnih plaćanja kao mera podsticaja je kao lečenje kancera aspirinom. To nije ni blizu dovoljan lek i to ne gađa uzrok.Uzrok uzrok.Uzrok može da se pogodi osnaživanjem, povećanjem konkurentnosti, to ste i sami rekli, to treba biti cilj, znanje, mere stvaranja i prenosa znanja koje vidimo da jesu u IPARD-u, jer vi možete dati dve, šest, pet, osam, 68 hiljada dinara para po hektaru, jutru, nebitno, srpskom paoru, novca,koji je u poreski sistem unela spremačica iz neke potpuno druge delatnosti i ona je svojim poreskim dinarom pomogla poljoprivredu, ali to neće otkloniti uzroke. Uzrok se gađa podizanjem konkurentnosti, stvaranjem i prenošenjem znanja, udruživanjem, zadrugama, da država preostalo poljoprivredno zemljište ponudi paorima na otkup po najpovoljnijim mogućim kreditnim uslovima na period od 20 godina, da ih udruži da zajedno pojača njihovu pregovaračku poziciju sa kupcima i dobavljačima. Hvala.

Daj Bože da svih ovih 11 milijardi uvažimo isključivo prerađivačkoj industriju. To treba da nam bude cilj, a ne da podstičemo neke druge industrije koje nisu održive.Problem održive.Problem jeste u konkurentnosti i problem jeste u tome da imamo poluzatvoreno tržište i da imamo situaciju da štitimo velike na uštrb malih proizvođača. To smo pričali pre dva dana i takve stvari više ne smeju da se dešavaju.Jeste 17.000 evra previše za radno mesto, ali ako je prerađivačka industrija u pitanju, to će da generiše neka druga radna mesta.Daj Bože da imamo više investicija u prerađivačkoj industriji i insistiram da se vi, i na vaše pitanje koje ste postavili pre dva dana nama ovde da li treba da se bavite prerađivačkom industrijom, isključivo bavite prerađivačkom industrijom, jer to može da napravi dodatnu vrednost.Neće nam intenzivna privredna proizvodnja, i tad sam vam citirao Kmezića, doneti ništa dobro. Mi smo tu već konkurentni. Naši poljoprivredni proizvođači su bez podrške države uspeli da budu primarni i konkurentni. Ajmo da im ne smetamo u tome, ajmo da više para lociramo iz „Er Srbije“, iz „Beograda na vodi“ u ove stvari, da im damo, povećamo pre svega u stočarstvu podsticaje i da imamo što više direktnih investicija i novih investicija u prerađivačkoj industriji. Hvala. tema je otvorena - prerađivačka industrija i tema da li se ona može posmatrati kroz broj radnih mesta. Ne samo kroz to. To je jedan konzervativan pristup, pre svega iz razloga jer prerađivačka industrija nosi sa sobom novu tehnologiju i veću vrednost. Ako nju posmatramo kao automobilsku industriju, ako je posmatramo kao metalski kompleks, nećemo stići nigde. Upravo iz tog razloga inicirana je izmena uredbe koja se odnosi na podsticanje prerađivačke sektora, jer to je ono što treba da bude naša intencija i naše ideje.Imate analizu Svetske banke koja je rekla koje su to industrije u Srbiji koje treba da se razvijaju i koje imaju kapacitet na tržištu i gde imamo resurse na prostoru Srbije. Možda se nekom to neće sviđati, a možda će se većini sviđati. To je prerađivačka industrija u poljoprivredi, prehrambena industrija, to je drvo-prerađivačka industrija, metalski kompleks. To je ono što su istraživanje i analiza doneli.Želim doneli.Želim da u sledećoj 2017. godini razgovaramo o više „Mitrosa“, da razgovaramo o više „Budimki“, da razgovaramo o više kapaciteta sa prostora Srbije koji su vraćeni.Samo ću vas podsetiti, niste vi iz tog kraja pa ne znate šta je „Mitros“ bio. Možda znate iz vojske, možda ste jeli konzerve, one kao i mi svi ovde koji smo bili u vojsci, ali ima jedna druga stvar, to je bio jedan od simbola, simbola koji je generisao Srem i Mačvu. Mi trba da razvijamo takve kapacitete. **Maja Gojković** Vreme. HvalaSad

Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Veroljub Stevanović i Dušan Petrović.Da li neko želi reč?

jednu izbačenu kategoriju. To su regresi za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje.U načelnoj raspravi smo čuli obrazloženje ministra zašto toga ovde nema, ali i pored svega toga, ja mislim da je ovo jedna destimulišuća mera za poljoprivrednike da osiguravaju svoje useve. Dakle, postoji veliki problem, naročito kada je u pitanju voćarstvo ili kada su u pitanju plavna područja u dolini Zapadne Morave. Ja dolazim iz tog kraja. Dolazim iz kraja od Kruševca do Čačka, gde je najintenzivnija poljoprivredna proizvodnja upravo u dolini Morave.Imali smo iskustvo i prethodnih nekoliko godina da smo pretrpeli ogromne štete od posledice poplava. posledice poplava. Ljudima se dešavalo da dve godine za redom gube useve i oni nemaju više odakle da finansiraju svoju proizvodnju, da je ponovo pokrenu.Odnošena je i obradiva zemlja koja je u dolini Morave i zato je neophodno stimulisati ljude da oni dobijaju neki podsticaj da osiguravaju svoje plodove i svoje useve.Da ne govorim o tome da osiguravajuće kuće danas izbegavaju da osiguraju te useve, da znaju otprilike gde su problemi, gde nema odbrambenih nasipa. nema odbrambenih nasipa. Ti ljudi zaista jesu u velikom problemu. Oni ne mogu sada uzmu zemlju negde gde je nema. Prosto, tu gde su uvek radili, tu obrađuju i dalje zemlju, seju, sade, ali imaju problem sa tim. Mislim da barem u nekom delu treba predvideti mogućnost regresa ili refundacije tih sredstava da bismo te naše ljude motivisali da osiguravaju svoju proizvodnju i na taj način imaju izvestan prihod, da li od prodaje na tržištu ili ukoliko dođe do neke vanredne situacije od osiguravajućih kuća.

Naravno da će regresi za premije osiguranja ostati u sistemu, samo drugačije imamo jezičko koncipiranje ove mere kroz upravljanje rizicima koje je sveobuhvatnija od plaćanja premija na osiguranje.Upravo iz tog razloga koji ste i vi pomenuli, vezano je za štetne posledice od različitih meteoroloških prilika, naveli su nas na to da proširimo ovu meru upravljanja rizicima koju ćemo gledati da implementiramo na različite načine načine još, a ne samo kroz plaćanje premije osiguranje. Onako kako je to bilo u prethodnim godinama to ostaje, ali ćemo razviti ovaj sistem pre svega da bismo što više zaštitili i poljoprivredne proizvođače, a isto tako da bismo zaštitili i same budžete.Postoje budžete.Postoje finansijski instrumenti na finansijskim tržištima koji daju mogućnost državama, lokalnim zajednicama, regionalnim zajednicama da se osiguraju da se osiguraju ali da ne moraju da plaćaju kasnije kompenzaciju iz budžeta. Uvaženi ministre, poštovane kolege poslanici, mi smo na Odboru za poljoprivredu već razgovarali na ovu temu. Tačno je da predložene izmene i dopune Zakona podsticaja u domenu osiguranja definišu sada jedan širi način pojmom upravljanja rizika.Osiguranje jeste jedna od metoda kojom se rizicima upravlja. To je metoda kojom se rizik kupovinom polise transferiše na osiguravajuću kuću. Nažalost, procenat obuhvaćenih površina koje su kod nas osigurane jako je mali. Veliko je nepoverenje kupaca osiguranja u smisao kupovanja polise osiguranja useva, jer postoji institucionalno nepoverenje u osiguranje kao branšu, što govori o potrebi da se ozbiljno pozabavi i samim razvojem tržišta osiguranja koje se, kako bih rekao, kroz sve ove naše tranzicione reforme i promene najmanje menjalo, uprkos ulasku puno inostranih osiguravajućih kuća.Nažalost, ove godine zabeležen je i prvi odlazak i to nažalost najvećeg brenda svetskog u oblasti osiguranja. To je Aksa osiguranje.

i neće doprineti rastu procenta osiguranih površina.Postoji jedna stvar koje treba biti svestan. Kada je rizik u nastupanju, kada su nedeljama i mesecima vodostaji visoki, kada se zna da će se reke izlivati, kada se zna da će plaviti, osiguranje je nemoguće kupiti u tom trenutku. Onda ne vredi više da premijer i ministri obilaze poplavljena područja i da sugerišu mere kakva je recimo sugerisana tokom poslednjih poplava od strane premijera, da će propisati obavezno osiguranje od poplave.Ne možete propisati obavezno osiguranje od poplave, jer to je trošak koji ljudi ne mogu da podnesu, iako on košta ranga dve, tri, 4.000 dinara godišnje. Mora se biti svestan da kada krene da plavi, onda osiguravajuće kuće dobijaju instrukcije da polise prestaju da prodaju. Nemoguće je dobiti osiguranje.

i možda treba razmišljati, ne možda, apsolutno treba razmišljati da se vežu za dobijanje subvencija, apsolutno. To je prva stvar.Direktna davanja nisu u obavezi, a mora ih biti. Šta mi tu dobijamo? Mi dobijamo „fjučerse“ u generisanju GDP za sledeću godinu. Mi smo jedina privreda u regionu, u jugoistočnoj Evropi, koja je izložena vremenskim uslovima i onome šta će Bog da nam da od poljoprivrede i to utiče na naš sa obaveznim osiguranjem zakucavamo naš GDP za sledeću godinu i smanjujemo rizike, sve što se dešava na finansijskom tržištu. Strašno je važno da nemamo problem sa ljudima kada im se to desi, da dođu da štrajkuju ispred Vlade. Tu im Vlada ne može pomoći, ni jedna vlada na svetu.Moj predlog jeste da što pre uvažite direktna davanja sa obaveznim osiguranjem. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Đurić** Slažem se sa mojim prethodnikom. U krajnjoj liniji, banke i lizing kompanije uslovljavaju prezentovanje polise osiguranja pre nego što puste novac. novac. Nije problem samo osiguranje useva, moramo biti svesni da je u našoj privredi generalno, pa i u poljoprivredi takođe, jako nizak stepen osiguranja građevinskih objekata, opreme, mehanizacije.Prosto to je nešto što mora da se poveća na neki način, a uslovljavanje, podsticaji i ne samo direktnih davanja nego bilo kakve vrste podsticaja, prezentovanjem polise, jer za budžet je mnogo veliki trošak kada se plaća šteta. Cena polise osiguranja je u promilima, štete su i do 10 i do 20 puta veće. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Dejan Šulkić. Hvala predsedavajući.Ovaj član je posledica izmene člana 35, zato se nisam ni javljao po amandmanu na prethodni član.Ministar je objasnio da upravljanje rizicima, kako je to definisano u članu 36, odnosno člana 10. predloženih izmena i dopuna ovoga zakona, da to podrazumeva i podsticaje u oblasti osiguranja. To je jako važno.Mi smo imali neka iskustva u Velikoj Plani da je lokalna samouprava dodatno subvencionisala 30% na ovih 40%, tako da smo u jednom trenutku dostigli obuhvat 4.500 hektara, taman onoliko koliko je zasejano pod pšenicom i podozrivim ječmom. Imali smo neke gradobitne periode i Velika Plana nije bila zastupljena bog zna koliko u zahtevima prema Vladi Republike Srbije, pa ni prema opštini Velika Plana i mislim da je to dobro.Na drugoj strani razvijati neke nove mogućnosti i postepeno smanjivati subvencije, dok poljoprivredni proizvođači to ne budu imali kao obavezu, s jedne strane. S druge strane da kultura osiguranja, ako tako mogu da kažem, ne dostigne taj nivo da oni sami to prepoznaju i da ukalkulišu kao obavezan neki trošak.Što se tiče subvencija, neko je rekao da ne možete biti protiv evropskih integracija, a priželjkivati nivo subvencija u EU. Ja bih mogao da odgovorim pitanjem - da li možete propagirati evrointegracije desetinama godina sa srpskim subvencijama? To pitanje ne stoji.Govorili ste o prerađivačkim kapacitetima, pominjali ste „Mitros“. Nije „Mitros“ bio jedini. Velika Plana je takođe imala veliku industriju prerađivačku, Industrija mesa Plana, „Zdrava hrana Velika Plana“. Ona je još uvek, gospodine ministre, pod stegama i okovima stečajne upravnice, pa bi bilo dobro da se time pozabavi neko, zato što zaista ima još uvek kapacitete u funkcionalnom smislu koji su dobri, i što se tiče subvencija može se nešto razviti i bez subvencija.Kada su u pitanju prerađivački kapaciteti u Velikoj Plani su sagrađene dve klanice. Jedna je klanica živine, koja je u drugoj fazi takođe projektne dokumentacije i dozvola izdata za prerađivački kapacitet, izvozno je orijentisana. Nije dobila subvenciju, nije dobila zemljište besplatno, dobila je dobru logistiku, nabavila zemljište pod tržišnim uslovima i mislim da će uskoro proraditi takođe i klanica krupne stoke nova u Velikoj Plani.Još jednom apel da se neko pozabavi rukodelovanjem stečajne upravnice u nekadašnjoj industriji mesa Velika Plana. Hvala.

da li je bolje imati jednog „Tenisa“ sa 60.000 hektara ili je bolje imati sistem poljoprivrede koji ima Danska, gde je zemljište i posed ograničen na 300 hektara i gde su kooperative, odnosno naše zadruge, praktično najrazvijenije, i da praktično svi farmeri su članovi zadruga, ali oni učestvuju u raspodeli i onoga što ostvare na njivi i u staji, ali i onoga što ostvare u prerađivačkim centrima koji su njihovo zadružno vlasništvo?Šta

na tih dva miliona evra?Drugo pitanje – da li u Sremskom okrugu ili uopšte u Sremu ste za vreme vašeg mandata se izborili da bilo koji seoski domaćin, srpski domaćin u selima dobije 18.000 evra subvencije? Šta bi bilo da ste tih 5.300.000 evra dali poljoprivrednicima i šta bi oni napravili od toga? Da ulože u proizvodne kapacitete i da renoviraju.Prema tome, ovo je dobar član, odbili ste. Zakonom o zadrugama ste predvideli samo fiktivno da zadruge imaju ekonomsku podršku države. Evo vam šanse gospodine ministre, dajte zadrugama ekonomsku podršku.Konkretno predlažem da zadruge, a to znači najmanje pet

je niz proizvođača i treba da znate tri sela, Martinci, Kuzmin i Laćarak, 200.000 svinja godišnje. Zahvaljujući između ostalog i ovakvim Titovim najmlađim odbornicima koji su dobijali zamašna sredstva i koja su kobajagi zastupali zadruge, zadruge su postajale plen plen tajkuna u periodu od 2000.-2012. godine. Dakle, to su fakta, zadruge su nestale i umesto da se kapital reinvestira u selu i oko sela, on je otišao na jahte, čamce, pevaljke itd.Sada, oni koji su tome doprineli i koji su dobijali od takvih ministara 60.000 evra, sada nam drže predavanje o stočarstvu, a doveli su nas dotle da smo uvozili meso od 600 kila svinja. Hvala.

Konstantno se prozivaju ljudi koji su članovi Poslaničke grupe Dveri, a nemaju pravo na repliku. Zašto se to radi? Zbog čega se to dopušta od vaše strane, a ne dajete ljudima pravo na repliku? repliku? Garantujemo da će se vama obiti o glavu što trpite to, a već doživljavate od drugih narodnih poslanika da izbegavaju da slušaju članove SNS.Znači, uvedite red u ovu Skupštinu, dajte ljudima koji imaju autoritet i moralno i intelektualno da odgovore na repliku kad se lično prozivaju.

član 104. koji reguliše pravo narodnog poslanika na repliku glasi ovako - ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, taj uslov ste ispunili, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, niste ispunili, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Nije ni pogrešno protumačeno, potpuno ispravno je protumačeno. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. Nije se izražavao uopšte o poslaničkoj grupi. O korišćenju prava iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje predsedavajući Narodne skupštine. Znači, ni jedan od ovih uslova nije ispunjen, osim

st. 7. i 8. Kad neko zloupotrebi povredu Poslovnika, u tom slučaju predsedavajući može, a ne mora, toj poslaničkoj grupi da oduzme deo vremena.Dakle, ovde je reklamiran Poslovnik sasvim bespotrebno. Ja nisam pomenuo ničiju grupu, ničije ime, ničije prezime, nisam nikog uvredio, nisam nikog opsovao, nisam nijednoj ženi zavrtao ruke, nisam hteo da skočim sa balkona, nisam nikom opsovao ni živog, ni mrtvog roditelja. Znači, sasvim pristojno pokušavam razumljivo da govorim da me razumeju građani Republike Srbije.Nisam zaslužio tu aluziju, ali naprosto svako čuva dostojanstvo svojih birača. Čovek je vaspitan kada u sudaru sa nevaspitanima i dalje ostane vaspitan, tako da ću se ja truditi da u tom cilju, i kad reklamiraju Poslovnik na ovaj način, i kad izvode fiskulturne vežbe, da se na takav način vladam.Bez obzira što oni doprinose da predsedavajući mora da prekrši Poslovnik, ja ne tražim da trenutno primeni ovu meru, ali život kaže – ne možete nikog naterati da vas poštuje, ali možete se suprotstaviti svakom ko vas ne poštuje, i to je ovog trenutka moj pokušaj u tom smeru. Hvala. Gospodine Rističeviću, trenutno je ta odredba Poslovnika neprimenljiva, sve vreme su potrošili.Reč ima narodni poslanik Nenad Božić. **Nenad Božić** Hvala.Moj amandman na član 10. se odnosi, kad su u pitanju podsticaji za unapređenje konkurentnosti, a inače sam takve slične amandmane davao i za druge vidove podsticaja, na stav ovog člana koji kaže da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nosilac komercijalnog porodično poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u registar, ima pravo na te podsticaje. Moj amandman se odnosi na to da se pravno lice ograniči na pravno lice koje je razvrstano po Zakonu o računovodstvu samo kao mikro pravno lice, s tim što izuzima zadruge iz toga i sve ovo ostalo da ostaje.Zbog čega? Mi time hoćemo direktno da utičemo na poljoprivrednu politiku koju vi zastupate, zastupate, iz tog razloga da ne damo subvencije srednjim i velikim pranim licima. Zato što smatramo da to nije u redu i da treba usmeriti razvoj poljoprivrede upravo na ta individualna poljoprivredna gazdinstva, na preduzetnike i na mikro preduzeća, preduzeća, a posebno na zadruge.Inače, ovde bih se složio sa kolegom Ševarlićem koji je malopre govorio upravo o tome, da se u zakonu nigde eksplicitno ne navodi nikakv vid podsticaja zadrugama. Dobro, vi njih smatrate pod pravna lica i to je u redu, pretpostavljam da ste to to podveli. Međutim, ja smatram da bi bilo u redu da se baš podstiču zadruge čak i nekim članom zakona i iz tog razloga sam ja i podneo ovaj amandman.Ono što bih još hteo da obrazložim kada je u pitanju ovaj amandman, tiče se toga da mali taj poljoprivrednik, koji dobija taj podsticaj direktni, bilo za za grla, bilo za useve, šta god da kupuje, materijal, itd, on kad izađe na to tržište sa tim svojim primarnim proizvodom, on je na jednoj vetrometini, on nema neke velike šanse da od toga napravi neki održiv biznis. Znači, on bukvalno preživljava i zato je bitno forsirati zadruge, upravo iz tog razloga da se forsira udruživanje poljoprivrednika, da oni mogu kroz te zadruge da eventualno ostvare neki vid prerade i da na takav način postanu konkurentni, da onda mogu isto tako da nabavljaju robu po povoljnim cenama, da mogu da pregovaraju sa svojim dobavljačima, da mogu da pregovaraju sa svojim kupcima. Smatram da je to jedan bitan činilac politike kada je u pitanju poljoprivreda.Meni je drago da je ministar malopre rekao da želi da restartuje poljoprivredu. Mi se takođe slažemo da Srbiju inače generalno treba restartovati. Inače, restart je naše drugo ime, tako da i u tom pogledu od ministra poljoprivrede zaista imamo velika očekivanja i daćemo mu podršku da ovo o čemu mi pričamo i ostvari. Reč ima ministar Branislav Nedimović. **Branislav Nedimović** Da vam pravo kažem, nisam se nadao podršci, ali svaka podrška u svakom poslu je dobrodošla.Da vam pravo kažem, ovaj amandman koji ste podneli, tama smo hteli, pošto ima smisao, da ga podržimo, međutim, ima jedan pravno-tehnički nedostatak. Nije pravno lice, nego je pravo lice. Pogledajte u amandmanu. To je razlog zašto mi nismo mogli da ga prihvatimo, a apsolutno zadruge u svim našim, tj. prilikom rangiranja zadruge će apsolutno imati prioritet.S druge strane, želim da kažem da su veća sredstva dozvoljena po sufinansiranju kredita od strane Ministarstva poljoprivrede za zadruge, veći kapacitet imaju u odnosu na druge, tako da s te strane želim da vam kažem da imamo poseban odnos prema ovoj materiji.(Nenad

Ja sam sad vas shvatio da vi potpuno podržavate ovaj amandman. To znači da vas samo ova slovna greška buni? Ako je samo to u pitanju, ja vas molim da ponovo izjavite da vi podržavate da samo mikro pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su registrovana kao poljoprivredna gazdinstva imaju pravo na podsticaje. Ako se vi sa mnom s tim slažete, ja vas molim da to potvrdite. Nadam se da razumete da je u pitanju slovna greška, a nije u pitanju suština. Tako da, ako se vi s tim slažete, ja vas molim, potvrdite pred svima da svi to čuju. Onda ćemo zaista verovati da vi zaista hoćete da podržite zadruge i male poljoprivrednike. Evo, odmah na licu mesta to možete da uradite, Nemate prava, gospodine ministre, na reč.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. **Vladimir Đurić** Poštovani ministre, ja se zahvaljujem na podršci amandmanu koji smo predložili i izvinjavam se što smo progutali u tom predlogu amandmana jedno slovo. Ali, ako podržavate program koji smo predložili tim amandmanom, nemojte da jedno progutano slovo učini da milioni odu na pogrešnu stranu. Hvala. **Veroljub Arsić** Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, mr Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, ovaj član odnosi se na podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa. Posebno želim da pozdravim što je ovaj član ovako proširen, odnosno što se o ovoj oblasti ipak vodi računa kada je u pitanju i dodat je u zakon. Međutim, nedostaje nešto. Naime, u podsticajima za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvaćeni su samo neki segmenti, pa ću da navedem koji su u pitanju. Naime, za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, za održivo korišćenje šumskih resursa, organsku proizvodnju, očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa, očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti i ono što je najvažnije, na šta smo mi dodali amandman, je podrška agroekološkim merama.Mi smo posle ove tačke 6) dodali još tačke, odnosno dodali smo kao proširenje, naime, da se daju podsticaji i za izgradnju objekata za odlaganje stajskog đubriva i nabavku opreme za rasprostiranje stajnjaka. Upravo danas smo imali prilike da čujemo koliki su problemi zbog osiromašenja zemljišta, a s druge strane zbog nepravilnog rukovanja stajnjakom imamo probleme sa zagađenjem vode, zagađenjem životne sredine u selima i generalno pogoršanjem života u selima. Zato smo dodali izgradnju sistema za dobijanje biogasa iz stajnjaka, to je apsolutni trend u svim razvijenim zemljama da se stajnjak koristi u te namene i dodali smo još i podršku programima edukacije i primenu dobre poljoprivredne prakse u korišćenju stajnjaka.Za one koji ne znaju, u Srbiji je negde u periodu 2005-2009. godina bio program DREPR, kako je iznosila tada skraćenica, cilj je bio da se sliv Dunava zaštiti od zagađenja sa farmi i iz štala, odnosno iz klanica i tada je nekih stotinak farmi dobilo sredstva u iznosu od nekih 70% vrednosti za tankove za sakupljanje stajnjaka, za opremu za rasprostiranje po njivama. Bilo je u okviru tog projekta i edukacija farmera i mislim da je to je jedan izvrstan projekat koji je jedan od retkih doveden do kraja i gde su farmeri dobili sredstva, odnosno tu opremu. Mislim da bi praksa koja se tada pokazala kao izuzetno dobra i pozitivna bila dobar motiv da se ovde primeni i kod nas, odnosno da se nastavi sa njegovom primenom.Nažalost, posle 2009. godine, i iz Fonda za zaštitu životne sredine i Fonda za poljoprivredu nisu se sredstva upućivala za ove namene, nažalost, projekat se kao projekat završio i zato smo predložili ovaj amandman. Još na Odboru vi ste mi odgovorili da će on biti predviđen, odnosno finansiranje, u investicijama. Upravo u članu 36. se govori da su to investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva. Nadam se i hoću da vam verujem da će stvarno deo sredstava za podsticaje biti namenjen i za ove namene, iako u članu ovde nije detaljno dato. Hvala lepo.

a neophodan je zbog svih onih razloga koji su navedeni danas tokom rasprave.Što se tiče ove tačke 9), ona je isto tako sadržana vezano za podršku razvoja znanja,

Srpska radikalna stranka želi sugestivno da učestvuje u poboljšanju rezultata ovih izmena i dopuna Zakona na taj način što ukazujemo predstavnicima Vlade na jedan problem koji je manje-više sve prisutniji, a gde ne može i sa ovim merama samo subvencije da se otkloni taj problem.Naime, radi se o sledećem. Ona lica koja obrađuju zemlju koju uzimaju u zakup periodično na nekoliko godina, oni ulažu ogromna sredstva da bi mogli da prihoduju dovoljnu količinu neke kulture gde bi mogli da eventualno ostvare svoj profit.

da bi mogli da povećaju prinos. Ne mogu u nekom dugoročnijem periodu da računaju na stajsko đubrivo jer neće ostvariti željeni efekat i prinuđeni su da koriste ta sredstva. Na stranu to što oni zbog svog profita to rade, ali to zemljište koje ostaje, kvalitet zemljišta se umanjuje, a trajno ostaju posledice zbog korišćenja veštačkog đubriva, plodno zemljište prevara se u kalcijum-karbonat. Kasnije to ne koristi baš toliko i ne može da se koristi, to su neke tajne posledice.Znači, naša sugestija je da se razmišlja o tome da se na jedan duži omogući iznajmljivanje i korišćenje tog zemljišta, kako bi ljudi mogli da primenjuju u skladu sa ovim merama o subvencijama agrotehničke mere i da mogu da učestvuju u sprovođenju ovih mera.Pošto imam još vremena kao ovlašćeni predstavnik, sva ova priča oko ovih predpristupnih fondova iz EU podseća na jednu istinitu priču koja se dešavala na prostorima Bugarske, kada je Bugarska bila u situaciji kao danas Srbija, ako može to uopšte da se poredi. Znači, kada se kandidovala za članicu EU, Bugarska je, Bugarska je, između ostalog, bila poznata po poljoprivrednoj proizvodnji, a najvećim delom po proizvodnji ruža. Kada su stručnjaci iz EU tvrdili da nije tvrdili da nije dobra ta tehnologija koju Bugari koriste, Bugarska je, inače, u proizvodnji ruža bila među vodećim zemljama sveta, pogotovo kada su u pitanju ekstrakti koji se dobijaju iz cveta i tečnog ulja koje se dobija iz cveta ruže,

tehnološki zaostali, a kad im zapad uzme tehnologiju, kada im ostane samo sirovinska baza, onda će i te kako biti bogati i onda će biti napredni. Ta priča uvek se ponavlja. Izgleda nije ništa različita ni sudbina nas u Srbiji, kada nam zapad, odnosno EU savetuje kako i na koji način da koristimo njihovu tehnologiju, a da pri tome uzimaju od nas sirovine i jeftinu radnu snagu, tvrdeći pri tome da smo mi tehnološki zaostali, da nismo poljoprivredno razvijeni i da je jedina šansa da mi budemo ta sirovinska baza iz koje će sirovine crpeti zapad.Mi srpski radikali se protivimo tome. Mi smo za jedan ravnomerniji tretman kada je u pitanju i ulaganje u poljoprivredu. Odnosi moraju da budu jasno izdefinisani. Kada je u pitanju subvencionisanje, mora se voditi računa da ne može baš država kakva je Srbija izdržati u nedogled isplaćujući subvencije, a pri tome da efekti te subvencije ne budu onakvi kakve mi želimo. Mora se računati na to da se u kratkom roku očekuje od iste te EU jedna intervencija da se u poljoprivredi počinju ukidati subvencije jer njihov generalni stav je, kada su u pitanju i budžetska sredstva i raspolaganje budžetskim sredstvima, da se ukidaju subvencije u svim segmentima, pa tako moramo računati da će to da bude i u poljoprivredi.Mi smo protiv ovakvih načina raspodele subvencija, iz više razloga. Jedan od razloga je što smatramo da na ovaj način klizimo u tehnološku zavisnost. Ima nešto što je dobro, da se prati taj tehnološki napredak, ali ima nešto što je veoma, veoma loše, kada dođete u takvu vrstu zavisnosti onda se teško oslobađate nje, iz prostog razloga što ta kompletna oprema i tehnologija koja se montira uvek mora da se zanavlja, servisira i tu je uglavnom interes onih koji proizvode opremu. Interes onih koji bi da dođu do jeftinije robe, odnosno jeftinije sirovine nikad nije se ni menjao, oni će uvek insistirati na tome da mi moramo da uzimamo sredstva od njih, ta sredstva da koristimo na onaj način kako oni preporučuju.Mi mislimo ipak da moramo što pre naći jedan program, odnosno da ima Vlada jedan projekat – brzo ozdravljenje srpske privrede. Nemojte da zaboravite i gubite iz vida da polako gubimo i rusko tržište jer na ruskom tržištu pojavljuju se novi momenti, kada i Rusija kada i Rusija sama sebi obezbeđuje manje-više dovoljnu količinu hrane, tako da i to tržište nam sve više i više izmiče. Kada se govori o tovnim junadima i šansama o tome, i tu je pitanje trenutka kada će ta mogućnost biti smanjena. Neće biti nikad definitivno ukinuta, ali biće u svakom slučaju smanjena jer i druge zemlje imaju interesa da se bave tom delatnošću, da se bave izvozom mesa, tako da moramo na to računati. Hvala vam. Zahvaljujem.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulk1ić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević. U članu 11. koji govori o podsticajima za očuvanje i unapređenje životne sredine prirodnih resursa smo dodali u zadnjem stavu da za ta sredstva mogu da apliciraju i pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja kao i jedinice lokalne samouprave i mesne zajednice.Amandman je odbijen uz obrazloženje da je navedeno predloženim izmenama zakona da za sredstva mogu da apliciraju pravna lica bez definisanja oblika organizovanja pravnog lica. Mislim da niša ne smeta da stavimo ovako šire i da omogućimo i mesnim zajednicama i udruženjima poljoprivrednika, zadrugama da mogu da koriste ova sredstva, naročito kada imamo u vidu stanje u našim selima, misleći na ekologiju. Toliko ima zagađenja, toliko plastičnih flaša, toliko svega i svačega. Zašto ne bismo dozvolili da udruženja poljoprivrednika, zadruge, pa i mesne zajednice apliciraju za ova sredstva? Valjda nam je cilj da što veći krug potencijalnih korisnika može da dođe u situaciju da razmišlja o tome da očisti sela da dovede ekološko stanje u područjima gde intenzivno bave poljoprivredom da bude onako primereno i zdravoj sredini i vremenu u kome živimo.Rečeno je da, eto, ne može zato što nije precizirano koja je vrsta pravnog lica i to bi bilo u redu da nije analogno tome u članu 13. koji govori o podsticajima za diverisifikaciju dohotka navedeno da za ta sredstva mogu da konkurišu pravna lica, preduzetnici, fizička lica, kao i pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja. Ako je u članu 13. to navedeno, zašto ne bismo naveli u članu 11? Analogija je potpuno ista. Ja vas molim, mislim da je red da usvojite jedan potpuno normalan amandman koji dolazi od opozicije koji može samo da unapredi ovu zakonsku materiju, a nikako da pogorša. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Da li neko želi reč?Izvolite.

da kada su u pitanju pravna lica podsticaj ograniči isključivo na pravna lica koja su razvrstana kao mikropravna lica, a da to izuzima zadruge koje mogu da budu i srednja, pa i velika pravna lica.Ponovo bih da pitam ministra, nije mi malopre odgovorio, pošto mu predsedavajući nije dao da odgovori, da mi kaže, da li se on slaže sa tim da možemo da napravimo takav amandman da samo mikropravna lica izuzev zadruga dobijaju podsticaj.

da sačekamo ove da izađu. Očigledno da su im vežbe potrebne, nekima se obraz vidi s s leđa.Shvatio sam zašto Vlada nije mogla da prihvati ovaj amandman jer je tehnički bilo neizvodljivo, a hteo sam da kod organske proizvodnje izbegnemo samo višestruko finansiranje. Dakle, to je bio motiv, a kako god da sam formulisao ovaj amandman nisam uspeo tehnički da ga doteram na način da bude prihvaćen.Organska proizvodnja je veoma važna ne samo za poljoprivrednike, važna je i za preradu, važna je i za trgovinu. Ona je u Srbiji još uvek na neki način u povoju, ali s obzirom na to da je mnogo kolega isticalo da su poljoprivredni posedi veoma mali…evo opet, ja ne znam stvarno šta da radim sa ovim okačenim paradajzima ovde što me ometaju, ali bože moj, valjda će predsedavajući da vodi računa o tome.Dakle, organska proizvodnja može da bude perspektiva za novo zapošljavanje u Srbiji. Ono može da bude perspektiva za mala gazdinstva s obzirom da su naši posedi slični Italiji, Grčkoj, Portugalu itd. Ni u Evropi posedi nisu veoma veliki, ali mi moramo srazmerno posedima da primenjujemo i poljoprivrednu politiku u kojoj će biti šansi za sve i za male i za velike poljoprivredne proizvođače i zato je organska proizvodnja bila šansa za te male posede od nekoliko hektara, a mislim kad bismo izvozili ovo što grupa Radulović Del Boj kompani izvozi, a ne organsku hranu, onda ne bi izvezli ništa, onda bi to bilo duplo ništa, duplo prazno, duplo golo i iz toga cenim da Vlada iz tehničkih razloga nije mogla da prihvati ovaj amandman.

i gospodo narodni poslanici, kolega Radulović ceo dan nije bio u Narodnoj skupštini, ušao je pre deset sekundi i zatražio reč.(Saša

po amandmanu hoćete? Izvolite. **Saša Radulović** Znači, serija uvreda, nema replike to je vaš jedan aršin za sve. Očigledno vas je strah da govorimo.Da se vratimo na amandman, odnosno suštinu onoga što je predloženo. U predlogu podsticaja o poljoprivredi, nemamo nikada i ovo nije samo sada sa vašim ministarstvom nego u svim prethodnim ministarstvima, analizu svake godine gde je novac otišao. Analizu po veličini, recimo privrednih subjekata pravnih lica po gazdinstvima da znamo kolika gazdinstva, koliki novac dobijaju po različitim podsticajima. To je potrebno, složićete se, da bi mogli onda da procenimo da li nam politika onda dobro radi, odnosno da li politika Vlade dobro radi, pa da onda možemo, kada raspravljamo naredni put o izmenama zakona da kažemo da li je nešto dobro ili nije dobro.Pošto te analize nemamo, onda i ne znamo, recimo, ljudi misle a i mi takođe mislimo da većina novca ide ka velikima, a da samo manji deo novca ide ka malima. A mi mislimo da je potrebno podsticati mala poljoprivredna gazdinstva. I to prvo preko zemlje, odnosno zemlju bi trebalo dati da je obrađuju manja gazdinstva, recimo sa veličinom nekih 20-ak hektara da bi državna zemalja trebala biti data manjim i da bi onda oni trebali biti udruženi u zadruge i da podsticaji treba da idu kroz U tim kapitalnim ulaganjima države i pomoći da se naprave zadruge, pošto sam individualni poljoprivredni proizvođač ne može da opstane, ali kroz zadrugu može. Postoje zemlje koje su nam pokazale kako se pravi takva jedna politika.Pa, ako imamo 20, 30, 50 takvih manjih udruženih u zadrugu onda je ta zadruga u stvari velika. Mi se zalažemo za takvu poljoprivrednu politiku koja daje zemlju domaćim poljoprivrednim gazdinstvima, ograniči posed, govorim o državnoj zemlji kada se državna zemlja daje. Naravno, ono što privatnik sam nabavi, može da nabavi sam i onda udruživanje u zadrugu i podsticaj koji idu preko toga. A onda naknadno, naravno svake godine da imamo punu analizu kuda je novac otišao, ko je koliko dobio. Pa, da nam se nije desilo da nam kompanije kao što je „Mitros“ na primer, koji je kupljen za 800 hiljada evra dobije 5,5 5,5 miliona evra u podsticajima po zaposlenom.Znači to jednostavno tako ne valja, onda još treba da dobije neke druge podsticaje, nekim drugim kanalima. To je jako loše. Znači, glavno pitanje i suština ovog amandmana, mada vi možete da se zakačite za jedno slovo, međutim to nije ozbiljna diskusija, jeste kuda ide novac, po podsticajima, kako ste ih planirali kuda će koliko novca da ode, koliko ide velikim pravnim licima, koliko ide individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, koliki je posed koji ide uz njih, koliko grla stoke imaju itd. Tako da bi mogli da sagledamo, da li je tačno da Vlada kroz ove podsticaje podstiče individualna poljoprivredna gazdinstva, ili je u stvari ovo još jedan način da se dotira novac raznim „Tenisima“, „Mitrosima“, i ostalim stranim korporacima koje kod nas posluju. Hvala.

106, 107, zabranjeno ometanje koje permanentno traje. Povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine. Govoreći o „Mitrosu“, bivši ministar privrede, je jasno osudio svaku subvenciju koja se daje investitorima. Imam ovde 12.9.2013. godine, neću pominjati ime tog ministra, koji je izabran u rekonstrukciji Vlade Ivice Dačića, bio je ministar privrede, koji kaže – ne ukidamo subvencije za investitore. Znači, kada je njegov njegov zadnji deo tela kada je u fotelji, onda ne ukidamo subvencije i doslovce kaže – da ova mera postoji u drugim državama i da je jasno da mora postojati nešto zbog čega će se ulagači opredeliti baš za Srbiju.Sada, kada je ponovim, opšti beg. Znači, ukoliko je povređeno dostojanstvo, ukoliko je moj zadnji deo tela u fotelji, odnosno njegov, onda mogu subvencije, ukoliko nije onda ne mogu subvencije, onda je to rasipanje para, onda je to mašina za rasipanje para, onda bi on stavio u stečaj celu Srbiju. To tako ne može i zato gospodine predsedavajući smatram da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine.Ne tražim da se glasa. Hvala.

Ako ne znamo, želim da kažem onima koji ne znaju. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je uredilo vidljivost trošenja ovih sredstava tako što svake godine izdaje Zelenu knjigu u kojoj se prikazuju rezultati u poljoprivredi u prethodnoj godini, i u toj Zelenoj knjizi su sadržani i novci, odnosno sredstva iz agrarnog budžeta kako su u prethodnoj godini trošeni. To je izuzetno važno, jer na osnovu tih podataka za sledeću godinu u januaru mesecu, nakon usvajanja agrarnog budžeta, se utvrđuju ali samo u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, o čijim izmenama i dopunama danas govorimo.Dakle, molim vas da se, imamo te zelene knjige objavljene i na sajtu Ministarstva poljoprivrede, možete jasno videti

da i prema popisima stanja u poljoprivredi Srbije 2012. godine i prema našim analizama kada smo radili izmenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, na žalost u Srbiji imamo gotovo 400.000 ha neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.Dakle, nije problem u zemljištu, zemljišta ima, ali naš problem je da podstaknemo da što više tog zemljišta bude obrađeno. Hvala. Zahvaljujem vam.Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. **Miroslav Aleksić** Zahvaljujem predsedavajući.Poštovani ministre takođe smatram da je potrebno podržavati organsku proizvodnju, naročito ako znamo da imamo veliki broj usitnjenih parcela, da je u centralnoj Srbiji nešto više preko 2 ha, po domaćinstvu prosek obradivog zemljišta i jedan od načina kako možemo da iskoristimo tu zemlju jeste svakako da se više ulaže i da se podstiče organska proizvodnja. S toga je dobra namera i izmene člana zakona, ali dobra namera i amandmanima, jer isti takav amandman imam i ja da više još iz budžeta, i snažnije, podržim organsku proizvodnju.Takođe, moram da kažem da hoću da pohvalim, iako sam poslanik opozicije, vašu inicijativu i vašu želju da ovim zakonima pokušate da barem mali pomak da napravite u poljoprivredi. Zahvaljujem se i na onome što ste prvi put od 2000. godine predvideli u podsticajima i ljude ljude koji se bave rasadničarstvom, odnosno proizvodnjom voćnih sadnica i loznih kalemova, i nadam se da ćete to podzakonskim aktima još razraditi i da ćete te mere upodobiti njima da i oni budu konkurentni sa proizvođačima iz drugih zemalja. Takođe se nadam da će iz ovog zakona koji nije veliki pomak, i neće sada poljoprivrednicima svanuti posle usvajanja ovog zakona, to je jedan dugotrajan proces, ali je važno da ga pokrenemo, da će uslediti niz podzakonskih akata koji će oslikati ono što mi od vas i očekujemo.Ovde imam i drugi problem. Ovde danas govorimo u sali gde su dva ministra poljoprivrede, vi danas kao novi ministar, gospođa Bogosavljević kao neko ko je to bio ranije, fale još Knežević i fali još Glamočić. Nikada u novijoj istoriji poljoprivrednicima nisu davana veća lažna obećanja nego u proteklih četiri, pet godina. Molim vas da tu praksu vi prekinete. Verujem da vi imate dobru nameru, ali vas molim da objasnite premijeru, pre svega, da je poljoprivreda grana privrede koja uz najmanja ulaganja daje u najkraćem periodu najveće efekte. Da mu objasnite da u poljoprivredi danas radi oko dva miliona ljudi na 630.000 poljoprivrednih gazdinstava, radi negde oko dva miliona ljudi, od njih je 480.000 prijavljeno na poljoprivredno socijalno i zdravstveno osiguranje. Ostali nisu jer nemaju sredstava da to urade.Ideja urade.Ideja svih nas treba da bude da ih uposlimo kroz poljoprivredna gazdinstva, da im damo šansu da mogu da rade na svojim imanjima, da plaćaju za sebe doprinose i zdravstveno osiguranje, i penziono osiguranje, i na taj način iskoristimo potencijale koje imamo. Srbija ima potencijale koji se mere milijardama evra, izvozne potencijale u proizvodnji voća i povrća. Slažem se sa vama da treba da se okrećemo intenzivnim proizvodnjama, treba da se okrećemo povrtarstvu, treba da se okrećemo voćarstvu.Što se povrtarstva tiče rekli ste maločas da je prihod 10.000 evra po jednom ha. Tu ću se sa vama složiti, ali sa druge strane troškovi su daleko, daleko veći. Mi imamo jako velike izdatke i za naftu, i za đubrivo, i za sav ostali repromaterijal, i proizvođači teško mogu da prežive i sa tih 10.000 evra, oni usitnjeni koji to rade na malim parcelama zbog velikih troškova, i na kraju zbog velikih troškova života. Prema tome, mogu da podržim vašu dobru nameru, mogu da podržim mere koje ste najavili, ovde ih u zakonu ne možemo videti.Takođe, očekujem da te uredbe pokažu šta će biti vaš plan za narednu 2017. i 2018. godinu, koliko god budete bili na mestu ministra, ali vas molim da ovo ne bude još jedna u nizu lepih priča, lepih bajki, gde ćemo poljoprivrednicima pričati da ih čekaju bolji dani, a da će oni i dalje jedva sastavljati kraj sa krajem, da će i dalje zemlju obrađivati traktorima koji su stari 30 i 40 godina, da će jedva skupljati pare da pokrenu novu proizvodnju i to je nešto o čemu mi zaista treba da razgovaramo.Zato sam i u načelnoj raspravi rekao da će poslanička grupa poslanička grupa SDS -Narodni pokret Srbije podržati i Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, jer smatramo da treba konačno otkočiti taj proces IPARD i pomoći našim poljoprivrednicima da dođu do tih sredstava, isto kao i da u ovom Zakonu o podsticajima, ovo je tek neka mala, kozmetička promena, ali bitna. Bitna i za mlade ljude koji hoće da se bave poljoprivredom, zašto mi ne bi mogli da radimo nešto što rade Slovenci koji sa 45.000 evra pomažu svakog mladog poljoprivrednika koji želi da se zaposli u poljoprivredi, da tu radi.Mislim da ima mesta za sve, dajte, nemojte da govorite samo o tome, to su radili neki pre, oni nisu bili dobri, ovakvi ili onakvi. Prosto ajmo da krenemo jednom napred, da vidimo te rezultate. U protivnom ništa se drugo neće videti osim svih neispunjenih obećanja koje su imali vaši prethodnici i svih 40 ministara koji su se promenili u vladama raznim Aleksandra Vučića. Ajte da vidimo da li će sve ovo biti još jedna bajka, ili zaista građani mogu nešto očekivati. Zahvaljujem.

pre svega, ali i u svojstvu profesora Poljoprivrednog fakulteta iza koga je 30 godina radnog staža i iskustva.Do skoro sam mislila da se u Srbiji svi razumeju u sport, u fudbal i u politiku, a nekako mi se čini da imamo puno i onih koji se odlično razumeju i u poljoprivredu. Nisam želela da ljudima kažem da smo mi uradili ne znam koliko i ne znam šta mnogo. Uradili smo ono što se moglo i ono što se za dato vreme moglo videti. Neki rezultati će se videti narednih godina, ali nemojte sumnjati da smo učinili sve što smo mogli da pomognemo poljoprivredu.Ne ulazim u to šta je bilo ranije, ko je kriv i da li je kriv, ali je sigurno da je Vlada Republike Srbije od 2014. godine, za koje ja znam, ja znam taj period, maksimalno dala od sebe da pomognem poljoprivredi, poljoprivredi ne može da se pomogne na kratak rok. Poljoprivredi treba vreme da se postignu rezultati. Ukazala sam u prethodnom delu sednice da sve pozitivne trendove i ja, kao stručnjak u ovoj oblasti, smem za sebe da kažem da sam veliki optimista. Nisam optimista kada se radi o vremenu, kada ćemo mi stići da postignemo ciljeve koje smo sebi postavili. Znam da ne može brzo, ali sam sigurna da će poljoprivreda da opstane i da će i u narednim godinama imati pozitivne rezultate.

Znači, to je jedan katastrofalan Tenisov zakon koji treba da pokloni do 30% zemljišta u svakoj opštini u Srbiji, državnog, da može da se da stranim korporacijama. To je jedan katastrofalan zakona.Znači, kad govorite o tome koga podržavate, treba da budete iskreni i kažete kome ste namenili podršku. Što se tiče „zelene knjige“, u njoj ništa nema o analizi po korisnicima, znači po korisnicima. Ono što bi trebalo da se uradi je da na jednoj strani imate poljoprivredna gazdinstva, pa da ih podelite na kategorije po veličini zemljišta, pa po delatnosti, pa da onda vidite koliko je kome otišlo podsticaja, pa da onda dobijemo poimence za pravna lica koliko su novca dobili.Ništa od toga nema i to nije samo kod vas. Godinama se u Srbiji na isti način radi. Znači, katastrofalno je pogrešno ne znati ko vam je cilj ekonomske politike, odnosno ko ga gađate u ovom slučaju sa podsticajima, koga hoćete da osnažite.U Srbiji nema zadruga. Ako ništa nije urađeno na formiranju zadruga, ne možete da kažete da se podstiču individualna poljoprivredna gazdinstva, jer to jednostavno nije tačno. Znači, kod nas treba podeliti dve stvari. Jedno je voditi socijalnu politiku,, i to treba da vodi Ministarstvo rada i zapošljavanja, znači socijalnu politiku, a poljoprivredna politika treba da bude okrenuta ka mladim, jakim poljoprivrednim gazdinstvima koji mogu da postignu rezultat. Mnogi od njih trebaju zemlju. Država ima zemlju, posebno u Vojvodini i može da da tu zemlju tim gazdinstvima da ojačaju. Ima dosta ljudi koji bi se vratili na selo kada bi država tako nešto uradila.Umesto toga sipamo ogromne pare. Ove subvencije koje odlaze, ne znamo koliko ide našim gazdinstvima a koliko ide stranim korporacijama koje svakako dobijaju subvencije na neki drugi način.Praktično ono što imamo jeste da mi postajemo zemlja jeftine radne snage u koju dolaze velike korporacije koje ne ulažu praktično ništa, dobijaju sav novac iz budžeta i onda se hvalimo nekim uspesima. Tu uspeha nema. Građani ovo znaju, pogotovo građani koji se bave poljoprivredom, koji gledaju ove prenose, koji gledaju i slušaju šta govorimo i znaju da to jednostavno nema osnova u realnosti. Podsticaji ne idu tamo gde treba da idu, kad pogledamo i tu „zelenu knjigu“ i šta piše u njoj jasno je da ne želite, odnosno da se ne želi da ta analiza bude u tim knjigama. Hvala

Mi u ratarstvu pravimo 1.500 evra po hektaru. Ukoliko se bavimo stočarstvom, to je 3000, a ukoliko to preradimo to je šest hiljada po hektaru.To je trebalo reći, ali nije rekao, nego je povredio dostojanstvo Narodne skupštine i govorio o nečemu što nije bilo u amandmanu koji sam ja predložio. Ako je on protiv, a izgleda da jeste, ne možete dopustiti da me ometa poslanik koji se probudi u pet sati, ovde nabere šunke i dođe da ometa drugog narodnog poslanika. Hvala.

Malopre smo čuli izjavu koleginice Bošković da je učinjeno sve što je moguće bilo učiniti. Koleginice Bošković vi ste izdali „zelenu knjigu“.

finansiranju projekata iz IPARD fondova. Kada se govori o organskoj proizvodnji, za sve one koji će konkurisati kod IPARD fondova refundacija troškova, odnosno podsticaj od strane EU u iznosu od 100%. Prema tome, ako EU ima interesa da finansira ovakve projekte, potpuno je s razlogom predlagač podneo ovakav amandman.Kada govorimo o podsticajima, uopšte, u prerađivačkoj industriji, treba da se podsetimo i, gospodine ministre, stalno o tome treba da govorite, da do 2012. godine izvršena privatizacija poljoprivrednih instituta i zadruga na onaj način na koji je izvršena. Jednostavno ne postoje više uopšte poljoprivredne zadruge koje rade, ali postoji imovina i postoji potpisan SSP koji kaže da će od 2017. godine biti slobodna trgovina poljoprivrednog zemljišta. Znači, svaki stranac će moći ovde u Srbiji da dođe i da kupuje zemljište onako kako diktira tržište.Srbija da bi na određeni način zaštitila zaštitila domaće poljoprivredne proizvođače je donela dva zakona u prošloj godini. Jedan se odnosi na poljoprivredno zemljište, a drugi se odnosi na Zakon o zadrugama. Prema tome, Zakonom o zadrugama su definisani i unapređeni načina na koje se formiraju poljoprivredne zadruge, ali su definisani i načini na koji će oni, koji su doveli do toga da postoje u stečaju određeni poljoprivredni instituti i zadruge, vršiti određenu tranformaciju i moći u budućnosti da rade na onaj onaj način na koji će država moći da im daje određene podsticaje. To je jedno.Drugo, 100 hiljada hektara je do 2012. godine, oni koji su vladali, dato u ruke četiri najveća poljoprivredna tajkuna i oni sada nam drže lekcije o tome kako treba vršiti određene u poljoprivredi. Prema tome, ono što je dato ovim Predlogom zakona, potpuno se daje mogućnost mladim poljoprivrednim proizvođačima da se bave poljoprivredom i potpuno daje mogućnost da prerađivačku industriju pokrenu upravo ljudi koji su građani Republike Srbije, jer jedino oni mogu da budu nosioci nosioci podsticaja u poljoprivredi.Mislim da treba razmišljati o ovakvim amandmanima, kao što je gospodin Rističević dao, ali sa druge strane, treba uvek govoriti da oni koji su bili do 2012. godine i vršili privatizaciju u oblasti poljoprivrede i vršili određene nezakonite radnje tako što su davali kredite iz Fonda za razvoj tajkunima, koji su jednostavno davali hipoteke na ista ta poljoprivredna državna zemljišta, nemaju prava da nam drže ovde moralne pridike. Hvala. Hvala.Gospodine predsedavajući, reklamiram član 108. i molim vas da se ponašate u skladu sa vašom funkcijom na kojoj se sada nalazite, a to je funkcija potpredsednika Narodne skupštine i u ovom trenutku predsedavajućeg, i da ne gledate non stop kada govori bilo ko iz opozicije u gospodina Martinovića i da čekate od njega dozvolu ili da vam on odmahne rukom i da kaže da oduzmete prethodnom govorniku reč.Ako

i, prema tome, ne može niko da me natera da uradim nešto što duboko u sebi neću.Što se tiče gospodina Ševarlića, kome sam oduzeo reč, on ne samo da je tražio reklamiranje Poslovnika, dobio je to pravo na reč, spomenuo član i direktno se okrenuo koleginici Bošković i prozvao imenom i prezimenom. Da li je tako bilo?Vi niste čuli? Vi čujete selektivno?Reč Reč ima ministar. **Branislav Nedimović** u nekoliko reči prokomentarisati ovu stvar.U predloženom sistemu mera organska proizvodnja se 40% više finansira u odnosu na komercijalni način organske proizvodnje i želim da istaknem nekoliko stvari. Ja ovde ceo Ja ovde ceo dan, što je moj posao, razgovaram sa narodnim poslanicima i meni je jako žao što neki imaju po svega par minuta vremena da razgovaraju o poljoprivredi. Ja sam spreman da razgovaram danima i noćima o ovome i nije mi ništa teško, ali želim zbog javnosti da kažem da moramo da govorim o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, iako neki žele da govore o svemu i svačemu.Od

pod organskom poljoprivrednom proizvodnjom i zato je važno i zato ćemo dodatno da je stimulišemo.Vrednost izvoza je negde blizu 20 miliona evra od organske proizvodnje, najvećim delom voće. Zbog toga je važno da dodatno podstičemo organsku poljoprivrednu proizvodnju.Podsetiću vas da je vrednost izvoza organske proizvodnje bila 2012. godine bila svega 3,7 miliona evra. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem koliko je ovo važno, hoću da kažem da tržište na koje plasiramo uglavnom EU ili zemlje u Skandinaviji, koje nisu deo EU. To su tržišta koja kvalitetno plaćaju. Tržišta, tržišta i tržišta treba da opredeljuju ono što ćemo mi proizvoditi. Hvala član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? Izvolite. **Goran Ješić** Hvala.Naravno da je jako važna organska proizvodnja. Mi imamo ne više od 18 tona dnevno mleka na primer iz organske proizvodnje i to dolazi samo sa jedne farme. To ne zadovoljava domaće tržište. Ne možemo da pričamo o izvozu,

koja je industrijska proizvodnja i ne trebamo tražiti tamo gde treba da postižemo vrhunske prihode i prinose da tamo pravimo organsku proizvodnju. Postoji ogroman potencijal.Stoga, mi smo tražili da se poveća ovaj obim sredstava i stalno se vraćam povećanju obima sredstava, jer tog obima sredstava ima u budžetu i mi tražimo da se te pare zalociraju iz projekata oko kojih se apsolutno ne slažemo, „Beograd na vodi“, „Er Srbija“ itd, i prebacimo ovde i da napravimo taj efekat. Ogromni su potencijali u voću, u sušenom voću. na Jugi, na Sjalu, možete batule da kupite na Raša štandu za organske proizvode, ali moramo, pre svega, da se bavimo i edukacijom. Problem je da naučimo ljude kako time da se

i te pare zalocirati tu gde treba da naprave dodatnu vrednost i gde možemo iz rodnih krajeva da napravimo potencijal koji će napraviti prihod u iznosu, a pre svega zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta. Hvala vam. Zahvaljujem.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

Hvala.Gospodine potpredsedniče, prvo jedna informacija. Budući da je ministar poljoprivrede malopre rekao da imamo povećanje organske proizvodnje, to imamo, gospodine ministre, što je završena konverzija iz konvencionalne organske poljoprivrede na najvećoj organskoj farmi u Srbiji „Ekoagri“ u Beloj Crkvi, koja u jednom kompleksu ima 2.300 hektara. To je jedan rezultat, a drugi je što imamo organsku biljnu i organsku stočarsku, odnosno proizvodnju mleka na „Global sidu“. To su dve farme koje vuku preko 60% ukupne vrednosti organski poljoprivrede. Da nije te dve farme, zapitajte se gde biste

dobijemo godišnje, to je obračun koji sam pravio sa prof. Brankom Lazić, prof. Emeritus koja je specijalista za organsku poljoprivredu, od 270 miliona evra na 100 hiljada hektara organske poljoprivrede i od organskog pčelarstva koje sam radio sa sa predsednikom SPOS-a, za 100 hiljada hektara 111 miliona evra i to su 380 miliona evra sa 200 hiljada hektara, bez i jedne uvozne sirovine, a bilo bi zaposleno oko 200 hiljada radnika i pčelara. Dajte da uložimo 175 miliona, plus ovih 53 miliona evra u ove dve delatnosti i da ostvarimo efekte daleko veće nego što bismo ostvarili darujući

Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, trebalo je videti koja je razlika između onog što radimo u praksi i onog što pričamo u parlamentu. U praksi uzmemo 12,5 miliona evra projekat namenjen za stočarstvo za organsku proizvodnju na Staroj planini, prebacimo to na tovne konsultante, budemo tovni konsultant, uzmemo novac i umesto da imamo 120 hiljada ovaca na Staroj planini i da svake godine daju 200 hiljada podmlatka, da imamo novi broj ovaca, svake godine 200 hiljada, mi umesto ovaca imamo konsultante prepunih novaca. Hvala.

Ovim amandmanom smo hteli da se podstakne organska proizvodnja, tako što će se i kumulativno deliti podsticaji i za regrese za gorivo, i za đubrivo, i za seme, a ne pojedinačno. pošto je u originalnom Predlogu zakona rečeno da podsticaji obuhvataju plaćanja za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo, ili đubrivo, ili seme, odnosno i, ili.U obrazloženju za odbijanje amandmana je rečeno da je predlog izmene zakona širi i da praktično predlagač ovog zakona ne sužava obim podsticaja, nego daje mogućnost izbora korišćenja podsticaja u oblasti organske proizvodnje. Ako daje mogućnost izbora, dakle, da li za gorivo, da li za seme ili za đubrivo, onda naravno, da je suženo i da nikako ne može ni sematički ni jezički ovo obrazloženje nije ispravno.Ako smo mi dali da to bude kumulativno i za gorivo, i za seme, i za đubrivo, onda je, naravno, to šire i povoljnije po proizvođača, nego ako je rečeno da će biti ili jedno ili drugo. Mislim da ako nemamo sredstava da povećamo podsticaje na 100% za organsku proizvodnju ili u nominalnom iznosu više sredstava, onda možemo bar da damo kumulativno i za đubrivo, i za seme, i za gorivo, da na taj način podstaknemo tu organsku proizvodnju u koju se kunemo, i koja nam je, kako pričamo, velika izvozna šansa.

Poštovani ministre, ako je u strategiji poljoprivredne politike organska proizvodnja izuzetno dobro i dovoljno zastupljena, kao jedna važna grana naše poljoprivrede, a rezultati govore da rast organske proizvodnje u Srbiji nije dao zadovoljavajuće rezultate u proteklih par godina, smatramo da su neophodni drugi načini stimulisanja organske proizvodnje u našoj državi. Zato smo smatrali da su ovi podsticaji od 40% nedovoljni, da trebaju da budu veći.Naravno, da ima razloga da vi to opovrgnete i da kažete da to nije u skladu sa budžetom. Međutim i u EU cene organskih proizvoda su tri puta veće u odnosu na proizvodnju koja se vrši komercijalnom proizvodnjom. Tako da bih hteo samo da kažem još jednu stvar, da ova ova mera neće dati dovoljne rezultate i država treba da se zainteresuje, kako poreskim olakšicama da omogući poljoprivrednim proizvođačima, koji se bave organskom proizvodnjom, da se na osnovu tih mera, na osnovu medijske podrške, rad poljoprivrednih gazdinstava poboljša.Sam način stimulisanja organske proizvodnje kroz subvencionisanje nije dovoljan. Zato smatramo da Ministarstvo poljoprivrede treba da se zainteresuje po pitanju poreskih olakšica,

Hvala.Mi pozdravljamo odluku Vlade da se stimuliše i organska proizvodnja kako biljna tako i stočarska. To je uredu. Ono što tražimo kao i za sve prethodne vidove podsticaja našim amandmanom, da se izuzmu da se izuzmu pravna lica koja su razvrstana kao velika i kao srednja, s tim što to mogu da budu zadruge. Znači, da ostanu zadruge, bilo kako da su razvrstane, ako pravno lice, da ostanu mikropravna lica, da ostanu preduzetnici i nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, ako fizička lica.Ideja našeg amandmana je upravo to, da ta raspodela tih subvencija ode upravo malim proizvođačima. To je jedini način da oni opstanu, jedini način da ih preko zadruga udružimo. Tako mogu da naprave jedan održiv biznis od poljoprivrede, jer poljoprivredom se ne vodi socijalna politika i da time onemogućimo da veliki proizvođači dobijaju subvencije koji će time postati još veći i dominirati na tržištu.Očekujem tržištu.Očekujem da mi odgovorite da li se slažete da je ova politika uredu i da se amandman odbili samo ih tehničkih razloga, koje smatram da mogu da se reše, zato što zakon inače kada se rešavaju pravopisne greške ili neke druge, prečišćava i nakon toga postaje validan. Hvala. član 13. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Na

39. u stvari to je dopuna člana 39. Govori se o podsticaju za diverzifikaciju dohotka i unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.Mi smo u ovom članu intervenisali u smislu podsticaja, davanja sredstava u turističke namene, odnosno u smislu razvoja seoska turizma, pa smo tako u tački) 1. gde se govori o investicijama, odnosno podrška investicijama za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture, dodali i turističke infrastrukture. Zatim smo u tački) 2. gde se govori o unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima dodali i podsticaja za razvoj turizma. I dodali smo da na pravo na korišćenje podsticaja iz ovih tačaka, da ne čitam ceo stav, oni koji su upisani u registar, kao i pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, tu smo dodali i seoska turistička domaćinstva koja su kategorisana u skladu sa Zakonom o turizmu.Smatramo da razvoj seoskog turizma mora se bolje organizovati, kako je turizam aktivnost koja poslednjih godina konstantno beleži rast, kako u broju turista, tako i u finansijskim rezultatima, bitno je da se nađe posebno mesto i za seoski turizam, ili kako ga zovu ruralni turizam.Naime, usaglašavanje odredbi sa Zakonom o turizmu koji smatramo da je potrebno uraditi, jer je od veoma velikog značaja, jer bi time seoska turistička domaćinstva dobila validan ekonomski okvir i kontrolu poslovanja, pošto se u poslednje vreme beleži pad broja registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, a sa druge strane, taj registar bi morao da prati ta domaćinstva i njihovo poslovanje, kao dopunska delatnost fizičkih lica koja zahteva angažovanje posrednika.Naime, oni sada imaju problem sa razvojem, odnosno sa pravom predstavom na tržištu i zato smatramo da je u ovu oblast potrebno sistemski više uložiti, posebno recimo može da posluži primer Mađarske gde su oni gde su oni koji razvijaju seoski turizam u posebnom udruženju organizovani, imaju svoja pravila ponašanja, imaju svoj propagandni materijal itd. znači na jedan sasvim kontrolisani i transparentan način su organizovani i onda tu ne bi bilo

vi ste naveli u odgovoru za odbijanje našeg amandmana da se amandman ne prihvata iz razloga što je razvoj turizma odnosno turističke infrastrukture obuhvaćen tačkom) 2. istog člana, unapređenje ekonomskih aktivnosti itd. Jedan uopšteni stav, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Specifične aktivnosti koje se odnose na seoska turistička domaćinstva propisana su podzakonskim aktom koji se donosi na osnovu ovog zakona.Nadamo se da će to biti u podzakonskom aktu na mnogo bolji način, onako kako to razvijene zemlje rade ili ne moraju da budu razvijene, nego prosto da budu zemlje kao što su zemlje u našem okruženju. Hvala. **Maja